Отже, колеги, прошу зареєструватись. Будь ласка, реєструємося. 10:02:50

Зареєстровано 343 депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, вчора, 20 лютого, минули треті роковини розстрілів учасників Революції Гідності на Майдані Незалежності у Києві. Безжальний, безглуздий і жорстокий розстріл призвів до смерті багатьох Героїв Небесної Сотні. Прошу вшанувати наших воїнів світла Небесну Сотню хвилиною мовчання.

Дякую. наш робочий день з розгляду двох законопроектів і однієї постанови, які спрямовані на гідне вшанування подвигу наших героїв, зокрема проект Закону 5697: про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війні і гарантії їх соціального захисту", який прирівнює учасників Революції Гідності, які отримали тілесні ушкодження, до учасників бойових дій. Вчора ми зустрічалися з родинами Героїв Небесної Сотні і домовились, що ми приймемо цей законопроект у першому читанні, а потім спільно доопрацюємо його до другого читання. я вважаю, це буде гідне вшанування тих героїв, які полягли за Україну на Майдані три роки тому. Також, колеги, я хочу вам повідомити, що сьогодні складає присягу депутат Верховної Ради України, новообраний депутат Верховної Ради України. Також хочу привітати з днем народження двох наших колег, які сьогодні святкують свій день народження. Анну Анатоліївну Романову. Привітаємо її з днем народження. (Оплески) А також Дмитра Олександровича Білоцерковця. Привітаємо нашого колегу з днем народження. Отже, шановні народні депутати, 17 лютого 2017 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Бендюженка Федора Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії "Народний фронт". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. До складання присяги на трибуну запрошується народний депутата України Бендюженко Федір Володимирович. Будь ласка. Будь ласка.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

в нас перший блок питань. Це будуть питання, які стосуються вшанування Героїв Небесної Сотні, а також питання національної безпеки і оброни. Також сьогодні в нас питання аграрної політики і питання паливно-енергетичного комплексу. І тому я дуже прошу усіх колег до дисциплінованої ефективної роботи, але день робочий ми повинні будемо почати з затвердження порядку денного сесії. Я попрошу фракції переглянути ще раз порядок денний, і якщо є певні законопроекти, у яких, ви вважаєте, є не включені в порядок денний сесії, ви їх зможете озвучити під час обговорення для того, щоб ці законопроекти були включені. І я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо одноголосно затвердити порядок денний сесії. А зараз відповідно до статті 25 Регламенту ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп з внесенням пропозиції, оголошень, заяв, повідомлень. щоб усі представники і груп, і фракцій взяли участь у записі і записались на виступи. Отже, колеги, чи можу я провести запис? Будь ласка, прошу провести запис від фракцій і груп. Будь ласка.

Першим до виступу запрошується представник "Народного фронту", голова фракції Максим Бурбак, будь ласка. Шановні колеги, шановні громадяни України! "Народний фронт", як одна з двох фракцій коаліції більшості, несучи відповідальність за ситуацію в країні, усвідомлюючи загрози Національній безпеці у зв'язку з безперервною, після Революції Гідності, цілеспрямованої атаки Росії на суверенітет і незалежність української держави заявляє про наступне. Перше. Влада у Кремлі, яка у себе в Росії будує авторитаризм, десятиліттями експлуатували у своїх інтересах демократичні свободи у вільних країнах, скуповуючи ЗМІ, нахабно втручаючись у виборчі процеси і приводячи до влади проросійські режими. Сьогодні вся путінська "державна машина" зосереджена на тому, щоб скористатися свободами українців для підривної діяльності. Логіка Росії очевидна, в Україні практично неможливо зупинити діяльність проросійських інформаційних ресурсів, оскільки це означає замах на свободу слова. В Україні можна влаштовувати проплачені акції російських провокаторів, оскільки будь-яка заборона може бути розцінена як порушення конституційних прав людини. В Україні блокують дороги і залізниці, а держава безсила відновити сполучення. Друге. Ми заявляємо про те, що демократія не порушена, за неї поклали свої голови Небесна Сотня, за неї загинули тисячі українських захисників на фронті. Проте, водночас, ми повинні знайти відповідь на форму гібридної війни Росії з використанням наших демократичних свобод, сформувати такі демократичні процедури, які передбачатимуть їх безумовне виконання. До поки цього не станеться, наша держава буде слабкою і вразливою для будь-яких провокацій. Тому ми закликаємо українців бути пильними і не дозволити дати себе використати силам, що фінансуються і діють за наказом Москви. Третє. У терміновому порядку уряд має заборонити торгівлю з окупованими територіями Донецької і Луганської областей, затвердивши вичерпний перелік товарів і предметів, які можна ввозити через лінію розмежування в обидва боки. Має йтися виключно про товари, закуплені чи продані підприємствами, зареєстрованими на території України, і які сплачують податки до бюджету України. Це необхідно для недопущення росту цін і тарифів, зупинки підприємств і тиску на валютний курс. Четверте. Уряд має розробити і втілити на підставі рішення РНБО комплекс заходів з диверсифікацією джерел постачання вугілля та інших ресурсів. На першому етапі необхідно досягнути покриття 30-відсоткової загальної потреби в антрациті з джерел поза межами Росії та окупованих територій. Мають бути сформовані резерви палива, альтернативні лінії ЛЕП для територій, які зараз отримують електрику з окупованих територій. Також слід розробити та забезпечити реалізацію програми розбудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку. П'яте. Необхідно прийняти принципове рішення щодо енергетичної незалежності України від Росії та фейкових республік Донбасу. Шосте. Президент України повинен представити і затвердити у парламенті план звільнення Криму і Донбасу, частиною якого мають бути порядок відносин з окупованими територіями. Деяким опонентам і тим, кого я як заступник коменданта Майдану Андрія Парубія не бачив на Майдані, хотів би нагадати програми і маніфести Майдану. Це план дій і дороговказ, який ми приймали на Майдані три роки тому назад, який ми повинні впроваджувати в життя. Багато зроблено, багато ще треба зробити, треба запровадити безвізовий режим. Але головне від нас це єдність і продовження реформ для розбудови єдиної незалежної європейської держави Україна. Слава Україні! Від "Блоку Петра Порошенка" до слова запрошується Ігор Гринів. Будь ласка, пане Ігор. Шановний пане Голово, шановні колеги! Дорогі співвітчизники! В ці дні Україна відзначає Революцію Гідності, яка стала поворотною в історії нашої держави. Тільки крізь призму часу стає очевидним безцінне історичне значення подій на Майдані. Врешті суспільство отримало історичний шанс побудувати оновлену державу за своїми правилами і у своїх інтересах. Три роки тому українці вийшли на вулицю в бажанні долучитись до європейської спільноти, де рівність прав та демократія – головні чинники розвитку суспільства. Але демократія – це сила закону, а не закон сили. Депутатський мандат дає право на створення та прийняття законів, а не їх безкарне порушення, хуліганство, побиття поліції чи блокування залізниці. Український народ обрав нас тому, що люди повірили, що кожен з нас може зробити свій вклад в побудову нової держави. Натомість того, щоб оправдати довіру тих, хто наділив нас владою, багато в цій залі займається руйнацією, суцільним критиканством. Сумний парадокс, наші предки малий такий самий шанс рівно сто років тому. Можливість створити та відстояти незалежну Україну 1917 році була як ніколи реальною. Але через внутрішні чвари, політиканство та розбрат зовнішні сили легко загнали Україну в більшовицьке ярмо. На ціле століття наша держава відклала своє народження на політичній карті світу, в той час, коли народи довкола розбудовували свої країни. Наразі привид 1917 року знову бродить навколо, і знову той самий ворог, тільки під іншими прапорами, чекає доки ми зруйнуємо свою державу зсередини, аби знову відібрати те, за що український народ боровся століттями. Як сто років тому повстання на "Арсеналі" в Києві відняло сили та час українських борців за незалежність та в кінцевому випадку привело до встановлення більшовицької влади, так і зараз ворог тільки чекає на бунт в середині держави. Зараз не час бунтувати, з'ясовувати стосунки, набивати собі ціну та політичні рейтинги. Пам'ятайте, історія повторюється двічі: один раз – у вигляді трагедії, другий раз – у вигляді фарсу. Країна може змінитись тільки тоді, коли кожен буде на сто процентів викладатись у своїй роботі, думати про свій внесок у перемогу та збереження цієї країни. Колеги, я хочу, щоб кожний з нас зрозумів ту відповідальність перед українським народом, яка покладена на кожного з нас. Якщо ми зараз не зможемо відстояти цю державу, третього шансу у нас не бути, і наші діти, які житимуть в поневоленій чи розділеній Україні, нам цього не пробачать. Тому, колеги, схаменіться,

Від групи "Відродження" Кулініч Олег Іванович, будь ласка. 10:17:12 КУЛІНІЧ О.І. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Шановні виборці! Безумовно, проблема енергетичної безпеки – це на сьогодні проблема номер один в державі. І тому, я думаю, що тут і уряд, і парламент повинні діяти спільно. позиція нашої групи: тут треба в цій ситуації чітко відділяти економічну складову від політичної. І ми повинні все зробити, розуміючи, що це різні речі, для того, щоб забезпечити стабільність, енергетичний баланс в нашій державі. Сьогодні надзвичайно важлива проблема, яка турбує людей – це вартість комунальних послуг. В 2016 році за субсидіями населення звернулося на 25 відсотків більше ніж в 2015 році. Катастрофічно зростають борги за комунальні послуги у населення перед державою. Так на 1 січня 2017 року цей борг склав 23,4 мільярда гривень, людям просто нічим платити. І в той же час борг у держави перед комунальними підприємствами, які ці послуги надають склав 22,6 мільярда гривень, тобто сумарно це 46 мільярдів гривень. Дуже багато ми отримуємо скарг від пенсіонерів переважно із сільської місцевості, які офіційно здають в оренду свою землю, тобто паї. Вони не можуть отримати субсидію, тому що їм рахується це в дохід і вони не можуть розраховувати на пільгу. Тому обов'язково треба соціальні нормативи переглядати і обов'язково врахувати у у 2017 році у державному бюджеті субвенцію на ці речі для місцевих громад для того, щоб перекрити ці борги. Надзвичайно важливе питання, як стоїть на сьогодні – це питання охорони здоров'я, тому ми б хотіли обов'язково заслухати в парламенті виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я

як будуть надаватися послуги жителям сільської місцевості, як будуть працювати сімейні лікарі, як вони будуть забезпечені транспортом? І, враховуючи якість доріг, в нас є сумніви, що ця реформа буде працювати ефективно. Тому дуже багато питань і ми б хотіли найближчим часом задати їх виконую чому обов'язки міністра охорони здоров'я. Ну, і декілька слів щодо аграріїв, от в цьому році не працює спеціальний режим оподаткування для аграріїв, натомість запропонованих взамін урядом дотацій до цього часу немає, тому що не готові підзаконні акти. Тому наша депутатська група "Відродження" офіційно звертається до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з питанням взяти це питання, врегулювати його і взяти на особистий контроль, тому що воно викликає величезну довіру і до уряду, і до парламенту. Його треба негайно вирішувати, тому що вже закінчується лютий, а питання до цього часу не вирішено. Дякую. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу від вашого імені звернутися до Прем'єр-міністра України і до Президента України. Ми тривалий час чуємо інформацію про те, що підготовлено новий меморандум з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, міністр соціальної політики пан Рева, який присутній тут, в парламенті, повідомив, що один із пунктів цього меморандуму передбачає замороження на три роки підвищення заробітних плат і пенсій, і що начебто це вже узгоджена позиція. У мене запитання до Президента, до Прем'єр-міністра, до міністра соціальної політики. Як, наприклад, півмільйона українців, які отримують пенсію 949 гривень на місяць, як вони можуть на цю пенсію прожити наступні 3 роки, якщо ви заморожуєте ці пенсії? Як можуть українці, які отримують завдяки нам уже мінімальну зарплату 3 200, але, але, ми вважаємо, це абсолютно недостатня по нинішніх цінах зарплата, як можна три роки не піднімати ці заробітні плати і пенсії? Тому ми ще раз від імені українців, від Радикальної партії я вимагаю від Президента, від уряду оприлюднити текст меморандуму, який готовий до підписання. Ми маємо право знати, що в обмін на мільярд доларів кредиту, що здає українська влада. Кажуть про продаж землі, про підвищення пенсійного віку, про замороження пенсій і зарплат. Ми не бачимо необхідності в такому меморандумі, тому що, коли ви перекриєте контрабанду на митниці, це зразу отримаєте 3-4 мільярди доларів до державного бюджету, без будь-яких кредитів. Коли ви не скасовуватимете наш мораторій на вивезення з України необробленого лісу-кругляку, це зразу додаткові мільярди гривень по року надходжень до до місцевого і до державного бюджетів. Коли ви, влада, відмовитесь від ідеї продажі землі сільськогосподарського призначення, це зразу рекордні врожаї, як минулого року, 66 мільйонів тонн, і без необхідності продавати землю. Тому я вимагаю оприлюднити меморандум. Ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і Президент, уряд не мають права ховати від українців таємні документи. Ми минулого року підняли заробітну плату, мінімальну вдвічі. Наша фракція за це голосувала. Цифри надходжень до бюджету Пенсійного фонду показують, що це було абсолютно правильне рішення. І ті, хто не голосував за підвищення мінімальної зарплати, це просто вороги українців, які хочуть, щоб українці завжди були бідними. Але ми вимагаємо від уряду наступного рішення – підвищення пенсій, радикально підвищення пенсій. Тому що ті копійчані пенсії, які не осучаснені, які не індексуються на індекс інфляції, українські пенсіонери просто не можуть на них прожити. Ну і, нарешті, останнє. Де обіцяні безплатні ліки для категорій громадян, які страждають на астму, на серцево-судинні захворювання, на діабет? Ми вимагаємо від уряду виконати нашу вимогу і надати українцям безплатні ліки, щоб люди не мерли, як мухи. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Тимошенко Юлія Володимирівна. Так, сьогодні, вчора, завтра – це дні світлої пам'яті Героям Небесної Сотні, які поклали своє життя за право українців будувати свою державу, будувати так, як хоче українська нація. Честь і слава всім, хто стояв на Майдані, тому що вони відкрили цей шлях разом з Небесною Сотнею, яка поклала своє життя. Але що стоїть за цими словами про державність, про патріотизм, про право будувати свою державу, які проголошує влада з цієї трибуни і що зроблено після Революції гідності? Люди вийшли на Майдан проти кланів, проти олігархії. Але сьогодні клани і олігархія продовжують правити як на вищому державному рівні, так і в цьому парламенті, все робиться за кулісами. І я запитати, чи підтримали би Герої Небесної Сотні сьогодні те, що робиться вищим керівництвом держави, і про що днями сказав Стокгольмський інститут дослідження проблем миру, що згідно з даними цього міжнародного інституту Україна експортувала до Росії військового призначення продукцію за минулий рік на 169 мільйонів доларів, що на 72 відсотки більше ніж це робив Янукович в мирний час? Хто за це відповість, скажіть мені? І чи за це поклали свої життя наші патріоти? А скажіть, хто відповість за те, що під час війни 12 мільйонів тонн вугілля на мільярд доларів купується у окупантів? І це ділиться між вищим керівництвом держави, кланами, корупціонерами і окупантами. За це гинули наші хлопці? За те, щоби мати державу і мати справедливість. А може, за те, щоб за останній рік на 4 пункти ми як Україна вільна незалежна, впали на 4 пункти в рейтингу економічних свобод? І щоби 260 малих підприємств були знищені за два місяці після прийняття бюджету? Скажіть, за це? Або за те, що сьогодні кожна українська родина думає, як виїхати з України, тому що вони вже не можуть ні жити, ні тримати родини, ні виховувати дітей? І це ви, якраз більшість у цій Верховній Раді разом з Президентом, урядом, з усіма прем'єрами, які були після революції довели країну до такого стану. Або народ України зупиняє цю мафію, яка користується словами революції, або України просто не буде! Тому що ви, ті, хто сьогодні говорить красиві фрази, її ліквідують. Тому боротися! Я зараз звертаюсь… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Я зараз звертаюсь до людей: боротися, не опускати рук! Мафія як правила, так і править Україною. Але перемогти її можливо, тільки треба мати волю і служіння Україні, а також наполегливість у досягненні мети. Від фракції "Самопоміч" Березюк Олег Романович, будь ласка. Наші героїчні предки, вельмишановний пане Голово, шановні колеги, стояли як криця проти страшного ворога. Але наші героїчні предки і їхні лідери не крали і не торгували з ворогом зброєю і енергоносіями. І тому ми маємо бути послідовниками, але успішними. А для того, щоб бути успішними, ми вимагаємо від української влади негайно припинити торгівлю на крові, тому що саме це є руйнацією української незалежності, суверенності і держави як інституції, а далі – колонізації України. Опір колонізації – сьогодні основне гасло має бути не тільки у суспільстві, бо суспільство і люди сьогодні на коліях заставляють нас це робити. У цьому залі всі хочуть об'єднатися. Давайте об'єднаємося і проголосуємо Закон про окуповані території. Що краще може бути? Створена робоча група. Сьогодні, завтра, у середу буде працювати у комітеті, виносимо у четвер, голосуємо і припиняємо цю торгівлю торгівлю на крові. Більше того, повертаємо Україну у конституційне поле. Україна буде розуміти як держава, що вона у війні і буде так поводитися, а не торгувати тротилом, селітрою, хімією, вугіллям, кругляком з ворогом, наповнюючи його енергією. Це сила української держави буде тоді. Крім цього, давайте об'єднаємося навколо боротьби проти політичної корупції і приймемо закон, який ви обіцяли всі, ми всі обіцяли Закон про вибори про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками. Тяжко це об'єднатися? Не треба ні про що говорити, просто натиснути кнопку за якісний закон. Сьогодні Кабінет Міністрів, Прем'єр-міністр показав те, що він починає чути людей і йде за людьми. Прем'єр-міністр запропонував і провів декілька переговорів з штабом блокади торгівлі на крові. Це шлях! Це початок шляху до порозуміння і служіння людям в цій країні стояти і опиратись колонізації. Це наша сьогоднішня найважливіша робота. Веде Будь ласка, лідер фракцій "Опозиційний блок" Юрій Бойко. Шановна пані головуюча! Шановні народні депутати! В Україні склалася критично політична економічна ситуація. Влада планомірно йшла до цього кілька років поспіль, крок за кроком, розвалюючи економіку і погіршуючи життя людей. Сьогоднішня влада не сприймає критики, не чує власних громадян, ігнорує опозицію. Минуло 2 роки з моменту підписання Мінських угод, які запобігли масовій загибелі наших громадян. Але за час Верховна Рада так і не змогла знайти шлях до мирного врегулювання ситуації в Донбасі. Ніщо не заважало парламенту проголосувати політичну частину Мінських угод з передумовами вступу їх в силу. Це б тільки посилило переговорні позиції України. Замість цього на сході розпочата торгівельна блокада, яка відштовхує наших співгромадян і загрожує системі життєзабезпечення країни. Головним економічним досягненням вважається отримання кредиту МВФ. Через 1 мільярд виставляються умови, за якими пропонується остаточно знищити пенсіонерів і загнати всіх в бідність. Уряд ходить з протягнутою рукою і просить кредити в той час як країна втрачає десятки мільярдів гривень через падіння виробництва, втрата традиційних ринків збуту і, як наслідок, зменшення надходжень валютної виручки і падіння курсу валюти. Ми вимагаємо від влади відзвітувати про умови отримання траншу МВФ. Ми бачимо, що уряд не в змозі вийти з цієї критичної, тупикової ситуації. Давайте будемо чесними до кінця перед собою і нашими виборцями. Народ втратив довіру до влади, яку обрав. Кожен депутат, який виходить на цю трибуну і проводить речь, повинен усвідомлювати, що зі 100 людей, хто його чує, без прив'язки до особистості, тільки чотири людини довіряють цьому парламенту, 96 не довіряють і не вважають його надійним інститутом. В цій ситуації, ми вважаємо, єдино правильним рішенням парламенту виправити свої помилки. Прийняти зміни до бюджету, зменшити тарифи і збільшити розмір мінімальних пенсій. А після цього уряду подати у відставку, а парламенту розпуститись і піти на нові вибори, щоб народ обрав той парламент, якому він буде довіряти. Дякую за увагу. Колеги, я прошу сходитись до сесійної зали, це останній виступ від депутатських груп і фракцій. 10:33:38 ШАХОВ С.В. Шановні колеги! Сьогодні ми говоримо за енергетичну блокаду. Але ця блокада для всієї країни – величезна проблема. Для Донбасу – це справжня катастрофа. Сьогодні люди не тільки мерзнуть в своїх квартирах через те, що їм не дають сьогодні світло, а це світло сьогодні знаходиться в руках олігархів. Через політичну кризу, яка сьогодні склалася між нами тут, в парламенті, нам треба об'єднатися і вирішити питання для того, щоб повернути в державу всі енергоносії, якими сьогодні користуються ті олігархи, які сьогодні з цієї трибуни кажуть, що треба звернути увагу, що люди страждають і так далі. На Луганщині тарифи сьогодні вдвічі більші, чим в Києві. Вода сьогодні коштує 24 гривні в Сєвєродонецьку, 22 гривні сьогодні коштує в Лисичанську, коли в Києві вона коштує 14 гривень. Скажіть, будь ласка, як люди можуть вижити на тисячу гривень пенсії? Ми кажемо за підвищення пенсії, так, її треба підвищити до мінімальної зарплати 3.200, але це просто слова, треба приймати рішення сьогодні. Величезна проблема на Луганщині, 9 тисяч 200 гектарів сьогодні лісу стоїть сухого, а люди мерзнуть сьогодні в будинках, замотуючи свої ноги полотенцем і гріють собі грілкою. Зверніть увагу, що сьогодні господарство лісове стоїть повністю на межі. Ми їдемо вночі, сьогодні повертаючись з округу, везуть повністю ліс, от такі брила везуть живого лісу, дубів та сосни. А сьогодні 9 тисяч, кажу ще раз, уточнюю, 9 тисяч гектарів стоїть сухого згорівшого лісу після війни, зверніть на це увагу. Сьогодні складна проблема в Сєвєродонецьку, війна ще не закінчена, а ми її практично можемо програти через політичні репресії, місто захоплено колоборантами, місто захоплено бандою, яка розкрадає десятки мільйонів гривень через конвертаційні центри Запоріжжя та Харкова. А ми сидимо три місяці і не можемо прийняти проект рішення, який подавав з "БПП" Віталій Курило та Сергій Шахов. Ми сьогодні відтягуємо це питання, сьогодні воно стоїть в порядку денному. Я закликаю кожну фракцію, закликаю кожного сьогодні парламентаря для того, щоб об'єднатися, позафракційних і проголосувати це рішення, перезавантажити владу в місті Сєвєродонецьку, депутатів, які сьогодні розкрадають це місто повністю до кінця.

питання про порядок денний сесії. І, колеги, я хочу вам нагадати, що без розгляду даного питання ми не можемо повноцінно організувати нашу роботу. Хочу повідомити, що вчора Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп було обговорено проект порядку денного шостої сесії Верховної Ради восьмого скликання. Відповідно до частини першої статті 21 та частини першої статті 22 Регламенту Верховної Ради України я вношу в проект порядку денного шостої сесії Верховної Ради на затвердження Верховною Радою України. Шановні колеги, для того, щоб ми змогли вийти на консолідоване голосування, я дам по хвилині на виступ від фракцій, які мають пропозиції і доповнення до порядку денного сесії. Отже, колеги, "Блок Петра Порошенка", чи є потреба? Немає. "Народний фронт"? Немає потреби. Є потреба? Будь ласка, Оксана Продан. Шановний Андрій Володимирович, я не знайшла в проекті порядку денного законопроекту 5711. Я прошу про всяк випадок його долучити до порядку денного, просто я його не знайшла у списку. Дякую. 5711. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від вас буде Крулько чи Івченко? Івченко, тоді назвіть і пропозицію Крулька теж. 10:38:17 ІВЧЕНКО В.Є. Андрій Володимирович, хочу, по-перше, подякувати, що дев'ять законів, які ми з вами домовлялися на Погоджувальній раді, вони включені. Але є ще три, ми з вами говорили, з додатку першого потрібно убрати і поставити в порядок денний сесії Закон 5223 щодо недопущення тіньового відчуження земель сільгосппризначення. Раз.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики і комунальних послуг (народних депутатів Рябчина і Войціцької). Просимо ці законопроекти поставити, і ми тоді голосуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви звернули увагу, є і дев'ять законопроектів, і є вилучений законопроект. Зараз ви озвучили і вони будуть включені в тіло загальне. Пташник, будь ласка, Вікторія. 10:39:16 ПТАШНИК В.Ю. Шановний Андрій Володимирович, в порядку денному, запропонованому нам для затвердження, я побачила мій законопроект під номером 2447, який на сьогоднішній день не є актуальним. Натомість замість нього я подавала інший законопроект на ту ж саму тематику номер 3692, який був рекомендований профільним Комітетом з науки та освіти до прийняття в першому читанні. Тому я прошу замінити законопроект 2447 на законопроект 3692. І окремо я хочу звернути увагу, що я звернулася до голови

Я ж просив озвучити одну і другу пропозицію. Добре. Крулько, хвилина, Семенуха, і переходимо до голосування. Колеги, перепрошую, за хвилину відбудеться голосування. Я дуже прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, Іван Крулько, включіть мікрофон. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний Андрію Володимировичу, я прошу також додати до списку законопроект номер 6048, це про внесення змін до деяких законів (щодо запровадження стандартів Ради Європи для молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю). Прошу його включити. Це законопроект, який готується комітетом молоді і спорту. Дякую. Дякую. І заключний виступ – Семенуха. 10:41:05 СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановний Андрію Володимировичу, ми звертаємо вашу увагу на принциповість рівного розгляду законопроектів не лише від коаліції, але й від представників опозиції.

Включіть мікрофон, будь ласка. 10:41:32 СЕМЕНУХА Р.С. Тому закликаємо не лише включити до порядку сесії, а в найближчий пленарний тиждень розглянути законопроект 3593д про тимчасово окуповані території, який, зокрема, заблокує торгівлю з окупованими територіями. Законопроект 5487 про значне обмеження депутатського імунітету. Законопроект 1068/2 про вибори народних депутатів на пропорційні основі за відкритими партійними списками. Оновити склад Центральної виборчої комісії. Вже більше двох років в нас прострочений склад ЦВК. Наступне. Звільнити пана Насірова і пана Білана відповідним проектом постанови. Так само відповідним проектом постанови розглянути питання та звільнити міністра з питань тимчасово окупованих... Дякую. Ми зараз заслуховуємо пропозиції до порядку денного, я хочу нагадати. Колеги, ще Барна, одна хвилина, і переходимо до голосування, Будь ласка, заходимо в зал. Шановний Голово, попередній пленарний тиждень було погоджено на Раді внесення законопроекту 4682 про організацію місцевими органами самоврядування та органами виконавчої влади обов'язкового харчування всіх учнів у загальноосвітніх закладах. З мотивів політичної доцільності не розглядався цей законопроект, так як був брак відповідного часу для розгляду інших більш важливих законопроектів. Тому я прошу в цей порядок денний цього тижня включити законопроект 4682 про організацію обов'язкового харчування всіх учнів в загальноосвітніх закладах в зв'язку із тим, щоби до початку нового навчального року цей законопроект був прийнятий із другим читанням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, ми заслухали усі пропозиції. І я поставлю на голосування з усіма пропозиціями, які прозвучали. До речі, хочу вам нагадати, що 2 тисячі 327 законопроектів є в порядку денному, це щоб ми розуміли яка чисельність законопроектів є в нас на цю сесію.

Колеги, будь ласка, буквально 30 секунд, голова фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Гринів. І прошу займати робочі місця, готуємося до голосування. Пане Голово, там сталася технічна помилка, в порядок денний на включення на цей тиждень стоїть Закон 5610, на сесію він відповідно випав. Тобто з того малого меню на цей тиждень випав 5610. Прошу включити великий перелік повністю на сесію і також закон 5610. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігор. Дякую. Тільки це сталася не помилка насправді, а коли він включався в порядок денний і не був включений, він не може стояти, тільки за пропозицією. Ви її озвучили, і цього є достатньо для того, щоб включити. Отже, колеги, переходимо до голосування. Я прошу приготуватись. Я наголошую, я ставлю на голосування порядок денний усієї сесії. Я думаю, ми обійдемося без тижневих порядків денних, а на всю сесію я поставлю на голосування. Тому важливо, щоб усі приготувалися до голосування. З усіма правками, які були озвучені в залі. Я не буду повторювати кожен законопроект, їх було багато. Для стенограми: з усіма правками, які були озвучені: і паном Ігорем, і Барною, і Вікторією Пташник – усіма, які були правки названі. Отже, колеги, я прошу зайти в зал. Будь ласка, колеги. І я ставлю на голосування проект Постанови (реєстраційний номер 6104) про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання з врахуванням всіх додатків і пропозицій, висловлених при обговоренні, для прийняття в цілому, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Колеги, подивіться і озвучте. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Можемо голосувати? Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо 6104 в цілому. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Всі пропозиції враховані, колеги, всі, які були озвучені і подані, враховані.

запросіть в зал… Будь ласка, Радикальна партія ще не виступала. Одна хвилина, Радикальна партія. І прошу запросити депутатів в зал, колеги. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до всіх колег в парламенті, в тому числі і до наших побратимів із "Самопомочі". Можливо, ви не почули, щойно колега з фракції БПП з голосу запропонував включити до порядку денного законопроект про прокуратуру, який продовжує "драконівські" повноваження, сталінські для прокуратури. Саме тому фракція Радикальної партії не голосує за це. Я пропоную, пане Голово, проголосувати за порядок денний, за винятком, виключенням законопроекту 5610, який повертає прокуратурі "драконівські" повноваження, від яких ми відмовились давним-давно. Не пхайте невпихуєме, як казав Іван Степанович Плющ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Валерійович, хочу вам пояснити одну важливу річ. Вся логіка складання порядку денного сесії полягає в тому, що ми включаємо фактично усі законопроекти, Олег Валерійович, фактично усі законопроекти. Я хочу наголосити, 2 тисячі включаються у порядок денний сесії. Тільки таким чином формується консенсус і включається консенсус. Я хочу наголосити, якщо ми підемо іншим шляхом і будемо вилучати, ми ніколи не найдемо консенсусу і просто заблокуємо роботу Верховної Ради. Усі, наголошую, законопроекти, які були запропоновані, вони включаються, в тому є логіка і в тому є справедливість, щоб воно було підтримано усіма. Одна хвилина, Олег Березюк і голосуємо. Вельмишановний пане Голово, ми готові голосувати за умови, що там є Закон про окуповані території, недоторканність, зняття недоторканності та антикорупційний суд. Три законопроекти прошу включити у цю постанову.

Законопроект урядовий, ми маємо обов'язково розглянути до 1 липня цього року. Тому прошу включити в порядок денний сесії.

Колеги, озвучено, дай я зачитаю. Номери. Отже, зачитую номери: 6011, 5487 і… Все, так? І, будь ласка, Вінник і Бурбак, по хвилині, будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги. Я хотів би, власне, звернутися до фракції Радикальної партії. Бажано не вживати такі епітети – драконівські, да, законопроекти, які підготовлені спільно з Генеральною прокуратурою, які покликані, власне, зробити дієвим механізм заочного засудження злочинної влади Януковича, який сьогодні переховується в Російській Федерації. Дійсно багато шпарин в Кримінальному процесуальному кодексі залишено сьогодні, які дозволяють адвокатам Януковича уникати покарання. Ми всі вимагаємо три роки, щоб це відбулося. Хочу нагадати всім, що в цьому залі багато разів лунали заклики: давайте через заочне засудження стягнемо заарештовані кошти Януковича. У такий спосіб не будемо застосовувати і вигадувати, і створювати механізм так званої спецконфіскації. Це був головний аргумент, але сьогодні воно де-факто не працює. Тому давайте сконсолідуємося. 5610, для Генеральної прокуратури дамо цей механізм і будемо вимагати результат, щоб гроші повернути і Янукович був нарешті покараний в третю річницю Майдану. Давайте голосувати спільно! Шановна Радикальна партія, якщо ви не проголосуєте, знайдуться голоси в цьому залі, Пане Іван, тільки я хочу наголосити: зараз ми заслуховуємо пропозиції, а не вступаємо в дебати по окремому закону. Зараз я мушу дати репліку у відповідь, і ми ввійдемо в політичний процес, замість того, щоб виходити. Ні, колеги. Зараз останній виступ Бурбака, і ми переходимо до голосування. Так, я даю репліку, 1 хвилину, потім Бурбак, 1 хвилина, переходимо до голосування. 10:51:52 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу звернути вашу увагу, що ховається за Законом про прокуратуру, який десятий раз протягується у цьому залі. Парламент його відхиляв, але компрадорська більшість намагається його протягнути. Перше. На півтора роки збільшується термін ув'язнення підозрюваних без вироку суду. Обмежуються повноваження адвокатів.

20 разів під кума Президента голосували, щоб поміняти закон. Тепер під кума Президента… У нас все під кума Президента і під самого Президента у цьому парламенті робиться, нічого не робиться, тому що є одна людина – Президент і його куми корумповані. І саме тому парламент перегинають перед коліно, щоб по 20 разів голосувати. Я закликаю "Самопоміч" не грати на кумів Президента і на самого… Будь ласка, Максим Бурбак. І хочу наголосити: усі законопроекти, запропоновані депутатами, включають у порядок денний сесії. Будь ласка. Ні, Максим Бурбак і переходимо до голосування. 10:53:10 БУРБАК М.Ю. Андрій Володимирович, прошу вас дописати у проект постанови також законопроект №5520, який дуже необхідний для продовження реформи по децентралізації, а також депутатський законопроект 5066-д. Дякую. І звертаюся до всіх, давайте голосувати і розпочинати роботу. Була згадана фракція. 30 секунд, будь ласка, Олег. І, колеги, прошу приготуватись до голосування, прошу зайти усіх в зал. Проект Закону про прокуратуру, про який говориться, є злочинним енкаведистським проектом. І беззастережно він має не бути розглянутий у цьому залі взагалі. А якщо, не дай Господь, потрапить, то той, хто за нього проголосує, голосує за НКВД 1937 року. Колеги, ми можемо переходити до голосування? Всі пропозиції? Я прошу з пропозиціями, які були озвучені, під стенограми, всі, які були озвучені. З всіма тими пропозиціями ставлю на голосування. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови (номер 6104) про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання врахуванням всіх додатків і пропозицій, які під стенограму були висловлені під час обговорення. Прошу зайняти робочі місця, прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу проголосувати з усіма пропозиціями, які були озвучені. Прошу підтримати. Прошу проголосувати За-232 Рішення прийняте. Таким чином, колеги ми затвердили порядок денний сесії. І цього разу це вже порядок денний на всю сесію. І переходимо до розгляду першого проекту закону.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 Прошу підтримати скорочену процедуру. За-194 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді міністра соціальної політики Реву Андрія Олексійовича. Будь ласка, Андрій Олексійович. Шановна президіє! Шановні народні депутати! На ваш розгляд виноситься законопроект номер 5697 про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Минуло три роки з моменту драматичних подій, які назавжди змінили історію України. Завдяки силі духу тих українців, які вийшли на Майдан, вдалося змінити хід української історії. Режим Януковича припинив існування, але все це далося дуже дорогою ціною. Більше 100 наших співвітчизників навіки поповнили лави Героїв Небесної Сотні. Величезна кількість людей отримали травми, ушкодження, які призвели до інвалідності. Також дуже багато було поранених, і люди отримували кульові поранення від тих людей, правоохоронців, працівників органів внутрішніх справ, які повинні були б захищати цих людей і оберігати їхні права і свободи. Минуло три роки і, на жаль, хочу сказати, що проблеми у цих людей залишились. Ви пам’ятаєте, що майже рік розглядалося питання про визначення статусу членів сімей загиблих на Майдані. Лише після Указу Президента про присвоєння звання Героя України сім'ям загиблих поширили пільги, які передбачені законодавством України для осіб, членів сімей, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. минулому Верховною Радою врегульовано питання соціального захисту людей, які отримали інвалідність в результаті подій на Майдані, вони отримали статус інвалідів війни. Але люди, які були поранені на Майдані,

Зустрічаючись з цими людьми, Прем'єр-міністр дав доручення, виходячи з тих позицій, які були озвучені, розробити якомога швидше процедуру включення цих людей до існуючих програм соціального захисту. Іншого шляху ніж поширення дії Закону про статус ветеранів війни на сьогоднішній момент немає. Інакше, ми ще три роки будемо сперечатися про те, який статус вони… Дякую вам. До співдоповіді запрошується представник Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій і учасників АТО Бурбак Максим. Будь ласка, пане Максим. Шановні народні депутати, Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю розглянув урядовий законопроект 5697 на своєму засіданні 8 лютого 2017 року. Як вже було сказано, законопроектом пропонується зміни до Закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, згідно з якими, перше, надати право на встановлення статусу учасника бойових дій, учасника Революції Гідності, які включені у відповідний перелік осіб, що отримали тілесні ушкодження, тяжкі, середньої тяжкості, легкі, але як не призвели до інвалідності. Друге, надати право на встановлення статусу інваліда війни цивільним особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів, військового озброєння на території проведення АТО під час її проведення. В тексті Закону про статус ветеранів війни пропонується термін "Велика Вітчизняна війна" замінити на термін "Друга світова війна". Головне науково-експертне управління в цілому, підтримуючи спрямованість законопроекту на підсилення соціального захисту зазначених осіб, рекомендує повернути законопроект на доопрацювання для врахування всіх зауважень і пропозицій. Комітет переконаний, що всі, хто постраждав під час Революції Гідності, побувавши в пеклі у ті страшні дні, коли влада Януковича віддала наказ розстрілювати мирних людей, які вийшли відстоювати своє право на свободу, майбутнє своїх дітей і своєї держави, мають беззаперечне право на статус учасника бойових дій. Водночас для того, щоб забезпечити реалізацію положень законопроекту в повному обсязі та унеможливити виникнення розбіжностей у трактуванні норм законопроекту при їх реалізації, комітет вважає, що законопроект потребує доопрацювання до другого читання. З огляду на зазначене, комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти законопроект 5697 за основу. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. прошу наступним законопроектом розглянути номер 5663, яким ми надамо можливість інвалідам АТО та сім'ям загиблих учасників АТО закуповувати квартири, це технічний законопроект. Дякую. Дякую вам. Це справді технічний законопроект, ми зможемо його швидше розглянути. Але зараз ми обговорюємо 5697. І, шановні колеги, я прошу провести запис: два – за,

СЕМЕНУХА Р.С. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово, фракція "Самопоміч" буде підтримувати дану законодавчу ініціативу, але лише в першому читанні, бо має низку суттєвих зауважень. Перше. Треба продумати і дати такий статус цим людям, які відали своє життя, здоров'я в боротьбі за незалежність України, за її права і свободи. Які, з одного боку, би захищали їх соціальний статус, з іншого боку, не знецінювали найвищий статус учасника бойових дій. Друге. Ми всі маємо бути впевненими, що під дію цього закону попадуть саме ті люди, які віддавали своє здоров'я у війні за незалежність України і жодним чином не попадуть ті люди, учасники антимайдану, ті люди, які розхитували у 2013-2015 роках ситуацію на сході та на півдні нашої країни. Третє. Ми маємо бути впевненими, що процедура запропонована цим законопроектом має бути чіткою і прозорою не містити жодних корупційних ознак, а також не створювати додаткових бюрократичних перепон. Але, розумієте, надання статусу таким людям і виплати компенсацій в державі, де через три роки, через ті криваві події не повернуто справедливість, більше нагадую на відкуп. Люди чекають на повернення справедливості в цю державу. За три роки після тих страшних кровавих подій на Євромайдані жодна людина не притягнута до відповідальності. Більше того, жодна людина не притягнута до відповідальності по економічним злочинам попередньої влади. І це насправді є вирок всій судовій системі України, це вирок всій правоохоронній системі і люди справедливо кажуть, що між цією і попередньою владою немає різниці. Бо всі ці голосування спільні "Опозиційного блоку" з коаліцією за генеральних прокурорів, за голів Служби безпеки України і доводять про те, що ця влада не хоче повертати справедливість в нашу країну. Тому, ми вимагаємо засудити тих людей, які причетні і розпалювали ворожнечу в нашій країні. Дякую. Луценко Ігор, будь ласка, від "Батьківщини". 11:04:14 ЛУЦЕНКО І.В. Шановні колеги! Фракція "Батьківщини", безумовно і абсолютно, буде голосувати за даний законопроект у першому читанні. Безумовно, ми підтримуємо надання статусу учасника бойовий дій тим, хто постраждав на Майдані. І це не тільки проста механіка юриспруденції, це сутність та наша позиція. Чому? Тому що, безумовно, насилля на Майдані було організовано за підтримки Росії, спонсорувалось Росією, Росія поставляла бойові засоби для того, щоб "Беркут" і внутрішні війська могли нищити майданівців. Більше того, я вам скажу, що серед багатьох слідчих Генеральної прокуратури існує стійке переконання щодо дуже важливої ролі певних осіб за підтримки Росії саме організації насилля проти майданівців. На жаль, розслідування цих фактів на сьогодні фактично блокується. Також ми, безумовно, підтримуємо нищення совєтсього, радянського дискурсу, котрий присутній у нашому законодавстві, щодо так званої Великої Вітчизняної війни, щодо війни з імперіалістичною Японією і тому подібного. Ми, безумовно, виступаємо за те, щоб привести до світової практики визначення цих подій, а саме Другої світової війни. підкреслюючи те, що ми абсолютно за цей законопроект, ми хочемо заявити про те, що взагалі політика пам'яті щодо Майдану відсутня в нашій державі, політика вшанування Героїв Майдану також містить колосальні вади. Наприклад, цей законопроект він достатньо піарницький, на жаль, тому що не прописані зміни в бюджет, не прописана процедура отримання оцих пільг, доказу того, що ти був поранений на Майдані. Це дуже все складно, і це є ці складнощі, з якими треба буде зараз боротися. Тому ми, однозначно підтримуючи цей законопроект, закликаємо не до піарницький дій щодо Майдану, а щодо реальної реалізації принципів і програми Майдану. Дякую.

потрібно внести багато поправок щоб дійсно зробити, щоб цей законопроект був... поменше корупційної складової було. Але мене, з іншої сторони, дивує, зараз в нас проходять пам'ятні заходи по третій річниці і мене дивує те, що відбувалося на цих пам'ятних заходах, а саме, як вели собі, так звані, чотири богатиря – це один богатир, який бореться із, так званими, салонами красоти, другий богатир, який бореться з машинами Вілкула, третій богатир, який кинув своїх хлопців поранених в одне місце і втік з фронту, ну, і четвертий богатир, який недолюстрований, які за свої виступи були на Майдані даже не вспомнили про наших хлопців, які загинули на Майдані, про жертви. Проти того у вечором устроили шабаш, просто шабаш устроили. Хочете піартитися – піартесь в інші дні, зараз проходять пам'ятні заходи. Дякую.

Важливо розуміти, що від цього законопроекту і в першому читанні, даже виправленому другому читанні не з'являться заклади реабілітації в нашій країні. На даний момент за 2,5 роки у нас відсутня система реабілітації спінально поранених, ті майданівці, котрі мають цю біду, до цих пір поневіряються по всім медичним закладам, тому що немає в країні реабілітації спінально поранених, відсутньо, відсутня їх підтримка. У нас розкрадаються гроші на реабілітації психологічні. І я надіюся, що цей міністр чує. Коли наші санаторії на ліки мають по одному мільйону, 13 мільйонів отримують кожен санаторій за психологічну реабілітацію, а в більшості психологічна реабілітація в цих санаторіях відбувається алкоголем і списанням грошей під псевдопсихологів, коли волонтери не можуть влаштуватися на роботу в ці санаторії. У нас псевдореабілітація. Якщо ми зараз не налагодимо з вами систему, дійсно, реабілітації поранених, в тому числі наших героїв з Майдану, закон не діє, це тільки написані слова. А нам потрібний чіткий механізм, як рятувати людей і як їм надавати допомогу. Слава Україні! Дякую. Колеги, заключний виступ. Від "Народного фронту" Михайло Бондар. Включіть мікрофон, будь ласка. І прошу усіх заходити в зал, приготуватись до голосування. Дякую. Михайло Бондар, 119-ий виборчий, сотник на Майдані Десятої сотні. Я згадую, як три роки назад, 14 березня, попри те, що хлопці були постраждалі на Майдані, не думаючи ні хвилини, вони зібралися і пішли в перші добровольчі батальйони. Пізніше там в інші, які створювалися. І хто вже посмертно отримав своє УБД, відвоювавши, там, на фронті, отримав. Велике прохання. "Народний фронт" буде однозначно голосувати в першому читанні. Але, щоб цей список, дійсно, майданівців, які постраждали на Майдані, не наповнився псевдомайданівцями, не наповнився, як чорнобильський список, ото має бути чітко врегульовано це. Дякую. Колеги, під час обговорення, на жаль, навіть такого питання, як вшанування Героїв Небесної Сотні, ми не можемо відійти від політики. І це дуже сумно. І коли я чую в залі слова про те, що немає різниці між цією і попередньою владою, це теж для мене дуже сумно. Ви знаєте, 20 лютого був не тільки розстріл на Майдані. 20 лютого почалася і окупація українського Криму. До речі, 23 лютого ми будемо в парламенті робити День Криму. І коли я спитав одного з військових, в чому була найбільша проблема, він сказав мені важливу річ: що між багатьма військовими української армії і російської армії навіть немає маркеру "свій-чужий", бо їх виховували, що НАТО – вороги, а Росія – споконвічні друзі. От я боюся, щоб і в нас не втратився маркер свій-чужий. І коли хтось вважає, що наш парламент є ідентичним до того парламенту, який приймав Харківські угоди і закони 16 січня, мені дуже сумно за тих людей, у яких повністю збивається маркер. Коли хтось вважає, що немає різниці між Президентом, який здавав Україну Росії, продав її і вже кошти взяв, і головнокомандувачем, який дає наказ на захист України і який організовує українську армію, і захищає українську державу, того повністю збитий маркер або в нього стоять інші мотиви за словами, а не українські патріотичні мотиви. Я хотів би, щоб ми, обговорюючи ці дні, не входили в політику і не змінювали маркерів своїх, а відчували себе українським парламентом воюючої країни. шановні колеги, я прошу зараз перейти до голосування, зайняти робочі місця. І я хочу наголосити, що комітет і пропонує прийняти тільки за основу, тільки за основу, як і пропонувало більшість фракцій, і таким чином я і поставлю на голосування. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (номер 5697) за пропозицією комітету за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, будь ласка,

За-261 Рішення прийняте. Закон прийнятий в першому читанні. До другого ми його доопрацюємо так, щоб не було дискусій в залі. Дякую. Шановні колеги, хочу вам повідомити, що у нас підготовлений законопроект, який стосується важливого питання виділення землі під пам'ятний знак і увіковічення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Я його не поставив вчора в порядок денний сесії, поскільки не було комітету. Але цей законопроект потребує невідкладного рішення, поскільки він допомагає врегулювати в землебудівному процесі виділення ділянки на вулиці Інститутській для вшанування Героїв Небесної Сотні. Він є розданий, він є на руках, але без комітету я його не міг поставити в порядок денний. Ще раз наголошую, зранку комітет зібрався, і ми вже маємо на руках рішення комітету. Даний законопроект розданий усім депутатам, і він є у всіх депутатів у залі. Це 6068, проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Також Комітет з питань ветеранів і учасників АТО звернувся з проханням, щоб технічний проект 5663 ми перенесли зараз на розгляд. І я хотів би до вас звернутися з проханням, щоб ми цей законопроект зараз включили в порядок денний для прийняття рішення, розглянули і прийняли рішення, колеги. Чи немає заперечень, чи зрозуміла логіка, яку я пояснив? Колеги, можемо голосувати? Отже, ще раз пояснюю. Законопроект, який дозволяє виділити земельну ділянку для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні на Інститутській. Я його не включав в порядок денний, поскільки по ньому не було комітету. Сьогодні зранку відбувся комітет, і це дає мені право поставити його, включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. І я прошу зал підтримати. Зрозуміла логіка, зрозуміла концепція? Отже, я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Включити у порядок денний для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. Це важливий законопроект, щоб ми могли… створення меморіалу Героїв Небесної Сотні. За-260 Рішення прийнято. Колеги, я думаю,ми швидко його розглянемо. І щойно Комітет з питань ветеранів і АТО попросив законопроект 5663 про Державний бюджет на 17-й рік щодо уточнення субвенцій, це субвенції, власне, для учасників АТО, він теж технічний, простий, щоб ми його перенесли на розгляд зараз цей блок. 5663, він стоїть трішки далі, комітет просить, щоб ми його розглянули зараз. Давайте підтримаємо комітет. Він теж займе дуже мало часу цей законопроект, він технічний, але дає змогу розблокувати кошти для учасників АТО. Отже, я ставлю на голосування, щоб ми поставили зараз на розгляд 5663. Прошу проголосувати, прошу підтримати комітет профільний. Будь ласка, голосуємо, колеги, технічний закон, який розблоковує кошти для учасників АТО. 5663 перенести на розгляд зараз. Прошу проголосувати, прошу підтримати. За-255 Рішення прийняте. Отже, колеги, ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні (6068). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Це простий закон, важливий, але не складний. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Будь ласка, колеги. За-188 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України, Першого заступника Голови Верховної Ради України Геращенко Ірину Володимирівну. Будь ласка. Шановні колеги, я хочу дозволити собі розпочати свій виступ не своїми словами, не словами політика, а нашого з вами колеги, історика Володимира В'ятровича. Просто ці його слова, вони повністю співпадають з моїми відчуттями в ці останні дні, із відчуттями інших авторів законопроекту, який я представляю. "Вигнані. Для Героїв Небесної Сотні немає місця у фізичному просторі – жодних пам'ятників чи музеїв. Лиш скромні портретики на місці їх загибелі нагадують, що сталося тут три роки тому. Завдяки протестувальникам, які хочуть виявити свою активність саме в дні загибелі героїв, для них тепер немає місця в інформаційного просторі. Його заповнили сварки, бійки та протистояння між тими, хто ніби разом був на Майдані. Говорити, що саме така "боротьба" є виявом шани до загиблих героїв – це глупота і пиха. Є час, коли на Майдані має бути тільки Небесна Сотня. 18-20 лютого – саме такі дні". Я теж так відчуваю і дуже сподіваюся, що те, що трапилося в останні дні було зроблено неспеціально. От дуже вірю, хотілось би вірити в це. А наша задача сьогодні зробити все для того, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні, тому що і зараз 2 тисячі артефактів залишаються майже під відкритим небом. Вони знаходяться в непристосованому приміщення і не можуть бути виставленими на те, щоб люди люди могли приходити, ознайомитися з історією і артефактами тих важливих і трагічних днів. І тому на виконання указу Президента, з метою вшанування подвигу учасників Революції Гідності і увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні Кабінетом Міністрів утворено Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні Музей Революції Гідності. Але поки, що він існує, по суті, тільки на папері. І створення зазначеного меморіального комплексу дозволить зберегти, презентувати і поширити історії боротьби українців. Будь ласка, 30 секунд. пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". І тому я прошу підтримати цей проект закону за основу та в цілому. І принагідно подякувати Київраді, яка також прийняла вже це рішення, і зараз, протягом трьох місяців має відбутися вже розробка відповідного проекту на передачу цієї земельної ділянки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Андрієвський Дмитро Йосипович. Будь ласка. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович,

Цей законопроект дуже простий. Він дає можливість змінами в законодавство дати додаткові можливості і повноваження Київській міській раді для прискорення виділення цієї ділянки, і це прискорення значно скоротить терміни будівництва відповідного комплексу. Комітет пропонує проект Закону про внесення змін до Закону України "Про врегулювання містобудівної діяльності" щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому як закон, виклавши його в такій редакції. Розділ V "Прикінцеві положення" Закону про врегулювання містобудівної діяльної" доповнити пунктом 6.2 такого змісту: "Встановити, що дія частини третьої статті 24 цього закону не поширюється на надання земельної ділянки на Алеї Героїв Небесної Сотні, Інститутська, 3, у Печерському районі міста Києва з земель комунальної власності в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності для будівництва, експлуатації, та обслуговування меморіально-музейного комплексу. Будівництво меморіально-музейного комплексу має бути здійснено відповідно до проекту, розробленого за результатами відкритого комплексу на кращий проект цього меморіально-музейного комплексу , проведеного у встановленому порядку Кабінетом Міністрів, та затвердженого з врахуванням пропозицій громадського обговорення комплексних пропозицій". Дякую. Прошу підтримати. Дякую вам. Шановні колеги, прошу провести запис два – за, два – проти, будь ласка.

Голуб Владислав Володимирович. 11:24:29 ГОЛУБ В.В. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Прошу передати слово моїй колезі Марії Миколаївні Іоновій. Шановні колеги, фракція "Блоку Петра Порошенка" закликає підтримати даний законопроект. Необхідно на законодавчому рівні закріпити територію у центрі міста Києва за меморіальним комплексом Наразі існують чисто технічні перепони для землевідведення в цьому місці, де повинен з'явитися пантеон Героїв Майдану. Думаю, зайве нагадувати, але деяким варто нагадати, що відкрила нова сторінка історії української держави для нас Майдан і Небесна Небесна Сотня, народження вільного, згуртованого та сильного українського суспільства. І тому даний подвиг, він має увіковічнитися в національній історії, як нагадування про величезну ціну вільної і сильної України, і ніхто не має забувати даного. Тим паче зараз дійсно зібралося дуже багато цінних та пам'ятних матеріалів Революції Гідності і необхідно їх зібрати під одним дахом, де кожен українець чи гість нашої держави зможе відчути той дух Майдану та наочно побачити всі стадії цієї історичної події. Я також хотіла б підтримати свою колегу і сказати, що надзвичайно цинічно в ці трагічні, сумні дні виглядають деякі протестні шабаші. І тому я хотіла сказати, що небесні ангели, вони не заслуговують на такі події і ми просимо вшанувати і проголосувати даний законопроект. Дякую. Дякую. "Самопоміч" підтримає необхідність створення такого меморіалу. У нас тільки величезне прохання секретаріат парламенту разом з Київською міською радою розібратися зі статусом цієї землі. Наскільки ми поінформовані, за цю земельну ділянку йде війна в судах між приватними компаніями. Щоб ніхто не скористався нашим законом, щоб украсти цю землю собі. Тут ми виходимо на найважливіше, що, колеги, вшанування пам'яті загиблих Небесної Сотні – це насамперед втілення до себе ідеалів, через які ця Небесна Сотня загинула. Доброчесність і не тільки у виділенні землі буде найкращим нашим шануванням. Меморіал ми обов'язково маємо забезпечити, щоб він був. Але ми самі як парламент маємо стати таким меморіалом. Вже цього тижня ми просимо зробити дуже важливий крок: знищити велику корупційну схему, яка називається "торгівля з окупованими територіями". Давайте у справах доводити, що ми гідні цієї пам'яті.

Але, на жаль, нам потрібно констатувати, що цим законопроектом ми засвідчимо повну відсутність політики пам'яті щодо Майдану у нашій державі. три роки тому почався відлік наших обов'язків щодо Небесної Сотні. Що ж було зроблено київською владою з цього приводу? Абсолютно нічого. Зараз ми цим законопроектом, законом хочемо створити пільги, щоб недолуга київська влада змогла виділити земельну ділянку для того, щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні. За три роки київська влада не спромоглася це зробити. Натомість, Фірташу, Микитасю, іншим забудовникам видавалися ділянки, не було проблем з законом. Будувалися споруди будь-які. В порушення закону біля води… …на знищених зелених ділянках. Тим не менш зараз київська влада не може це зробити без того, щоб ми надали пільги. Чи це не ганьба? На жаль, часу не вистачає, щоб все сказати, що немає Музею Майдану, що немає архітектурної концепції упорядкування самого Майдану. Ми зараз фактично в тій же точці, в якій ми знаходилися три року тому, коли Майдан тільки завершився. Дякую. Колеги, зараз Мельничук Сергій, одна хвилина. Будь ласка. Сергій Мельничук, "Воля народу". Дійсно, треба виділити місце під пам'ятник, от виділити ту землю, але головне, щоб знову не скористалися, дійсно, благими намірами і хтось собі щось не придумав. Крім цього, є ідеї по створенню музею Майдану і саме в профспілках, щоб один поверх віддали саме під цей музей. Хоча деякі політикани хочуть там зробити, в центрі міста, притулок для безхатченків у виді хостелу, де зараз процвітає наркоманія і антисанітарія. Тим більше це протизаконно в нежитловому будинку робити спальні місця. Тому я звертаюся до київської влади виділити цю землю і розглянути питання по створенню музею у профспілках. Дякую. Отже, колеги, я прошу заходити всіх у зал, через хвилину ми перейдемо до прийняття рішення. Прошу запросити депутатів у зал і голів фракцій. Зараз ще хвилина – Левченко, і переходимо до голосування. Будь ласка, включіть мікрофон.

Революції Гідності. З цього приводу намагалися допомагати в рамках боротьби проти Київської міської влади, яка якимось чином не спромоглася зробити жодних дієвих кроків, щоб створити відповідний музей. І це абсолютна бездіяльність пана Віталія Володимировича Кличка, який не спромігся ухвалити детальний план території по цьому району, через що робиться такий виняток сьогодні в законі Верховною Радою. Але я би зазначив, я би звернувся до всіх колег і звернувся би до головуючого, що для того, щоби знову не було, як завжди, на благих намірах потім різноманітні махінації, щоб додати до цього законопроекту такий абзац. І, до речі, він був погоджений на робочій групі, я не розумію, чому його зараз немає, знову таки, якась махінація. Абзац: забороняється подальша зміна цільового призначення та власника, користувача земельної ділянки, зазначений в абзаці першому цієї частини та передача земельної ділянки чи приміщень музейно-меморіального комплексу

потім якимось чином вони опиняються у фактичному користуванні не тих, кому їх давали, наприклад, музеям, а різноманітних ділків. Тому я все ж таки наполягаю на цьому абзаці, щоб ця земельна ділянка використовувалася під музей Героїв Небесної Сотні, а не під черговий ТРЦ. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пане Юрій, автор законопроекту не проти цієї поправки. Тому ми поставимо до голосування з цією поправкою, яку ви озвучили, під стенограму. І я прошу приготуватися до голосування, колеги. я ставлю на голосування проект Закону про внесення про регулювання містобудівної діяльності щодо заходів забезпечення вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Небесної Сотні (номер 6068) з поправкою, яку озвучив під стенограму народний депутат Юрій Левченко за основу і в цілому, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати, за основу. Колеги, займіть робочі місця, це, справді, питання, ви вважаєте, не настільки важливе? Дев'ятий. Проголосуйте. Отже, колеги, прошу приготуватися до голосування. Голосуємо за основу і в цілому 6068. З поправкою Левченка, я сказав вже двічі. Ви слухайте, а не розмовляйте між собою. Будь ласка, прошу проголосувати. Прошу підтримати за основу і в цілому 6068.

За-276 Рішення прийняте. Закон прийнятий. І, колеги, тепер технічний законопроект, на якому наполягав комітет Третьякова Олександра Юрійовича. Це є проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" щодо уточнення назви субвенції (5663). І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Розгляд за скороченою процедурою. За-196 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Третьякова Олександра Юрійовича. Будь ласка, пане Олександр. Державним бюджетом України на 2017 рік передбачена субвенція місцевим бюджетам на забезпечення житлом деяких категорій учасників АТО з інвалідністю та членів сімей загиблих учасників АТО в сумі 329,8 мільйона гривень. Головним розпорядником цих коштів є Міністерство соціальної політики України. Проте в назві відповідної бюджетної програми допущена технічна помилка. При посиланні на статтю 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а саме: замість "пунктів" зазначено слово "абзаци". Законопроект 5663 пропонує усунути цю помилку. Дякую Комітету бюджету за оперативний розгляд законопроекту. І прошу народних депутатів підтримати прийняття цього законопроекту в цілому як закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, є бажаючі обговорювати? Є, так? Будь ласка, два – за, два – проти, прошу записатись.

Доброго дня. Фракція "Самопоміч" підтримує ці технічні правки. Але ж проти того, що предлагає Комітет з питань бюджету

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, фракція "Батьківщина", безумовно, підтримує цей законопроект надзвичайно важливий, який фактично розблокує можливість для того, щоб учасники АТО та члени їхніх сімей могли реалізувати своє право на отримання компенсації і право на отримання жилих приміщень. Це є вшанування пам'яті тих, хто загинув і вшанування тих, хто хто повернувся з АТО героями і потребують, безумовно, покращення їхніх житлових умов. Але в той же час я би хотів звернути увагу на те, що такі речі і такі технічні правки відбуваються через те, що коли вносять зміни до законів, зокрема, як в Закон про статус ветеранів війни допускаються технічні поправки і потім парламент повинен ці поправки тут приймати. Тому я пропоную, щоб ми більш уважно дивилися на законопроекти, які приймаємо, а взагалі цей законопроект треба, безумовно, сьогодні ухвалювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, останній виступ Кишкар Павло Миколайович і переходимо до голосування. Запросіть депутатів в зал. Пане Павло, будь ласка. Павло Кишкар, Народний Рух України. Насправді, дійсно, важливі поправки, які дозволяють якісно використовувати ті бюджетні кошти, які цілеспрямовано направляються на підтримку і поліпшення житлових умов людей, які або ж загинули, або отримали інвалідність І-ІІ ступенів. Але окрім того, що це хороший і якісний закон, він є достатньо корумпованим, тому що взагалі від цієї практики надання саме житла треба відмовлятися, а переходити суто до фінансової допомоги тим людям, які потребують поліпшення житлових умов. Давайте разом визначимо це на законодавчому рівні, приберемо цю корупційну складову і дозволимо людям реально поліпшувати свої житлові умови. Тому що ця практика уже третій рік, здається, ми виділяємо ці 300 мільйонів, вона дійсно правильна, це дійсно соціально спрямована річ, але вона, повторююсь, дуже корумпована. Лише пряма фінансова допомога цим людям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я зараз попрошу голову комітету, щоб він все-таки озвучив, в якому ми варіанті будемо голосувати. І я прошу зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця. Пане Олександр Юрійович, будь ласка, прокоментуйте ті зауваги, які були до законопроекту. Ви можете з місця, можете від трибуни. Я не бачу проблеми. До мене підходила фракція "Самопоміч", щоб убрати статтю про комісію. Мы убираем статью про комиссию. Це уже на комітеті вирішили бюджетному, для стенограми це кажу. Мы меняем только два слова: абзацы на пункты. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я поставлю на голосування з пропозицією, яка була озвучена "Самопоміччю", Маркевичем депутатом. І таким чином ми можемо переходити до голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до додатків номер 3 та номер 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 17 рік" щодо уточнення назви субвенції, номер 5663, за пропозицією комітету за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету і правки, яку озвучив Маркевич під стенограму. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати за основу і в цілому 5663, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Закон прийнятий і рішення прийняте. з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби. Це є проект Закону 4995. І я, колеги, прошу вас підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо. 191 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді заступника міністра оборони Шевчука Олега Миколайовича. Будь ласка, пане Олег.

Шановний Андрію Володимировичу! Шановні народні депутати України! Проект закону врегульовує питання забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців, яких призвано на військову службу під час мобілізації, а також посилення соціального захисту сім'ї військовослужбовців, які загинули або пропали безвісті під час АТО. Проектом пропонується зберегти військовослужбовцям жилі приміщення на весь час проходження служби для тих, які призвані під час мобілізації та на особливий період. Поширити права розміщення у казармах військовослужбовців призваних під час мобілізації на особливий період. Впорядкувати порядок розміщення військовослужбовців призваних на військову службу на особливий період у казармах. Крім того, проектом визначається, що забезпечення житлом військовослужбовців має здійснюватися в єдиному порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. Реалізація законопроекту здійснюється за рахунок видатків, передбачених в Державному бюджеті України. Проект підтримується Комітетом з питань національної безпеки і оборони. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякуємо, шановний колега. Будь ласка, проходьте на ваше місце. І зараз слово для співдоповіді від профільного Комітету з питань національної безпеки і оборони надається народному депутатові, що представляє цей комітет, Івану Віннику. Доброго ранку, шановні колеги, шановна президія! Я хотів би звернутися до пані віце-спікера. Справа в тім, що ми ж зараз розглядаємо два проекти 4995 і 5227, які вносять, власне, зміни в одну й ту саму статтю 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Та, власне, ми на комітеті і розглядали ці законопроекти спільно, і ми пропонували 4995 прийняти за основу, а 5027, ті норми, які пропоновані другому і підготовлені урядом України, врахувати у вигляді пропозицій до другого читання. В цілому ці проекти надзвичайно важливі, тому що вони врегульовують правовий статус сімей загиблих, врегульовують правовий статус сімей, які пораненння бійці отримали під час проведення антитерористичної операції. Врегульовують питання збереження житлового приміщення, коли людина виконує завдання, або призвана під час мобілізації до виконання завдань під час антитерористичної операції. Де-факто все це вже працює сьогодні, але воно не врегульовано на рівні законів, а працює на рівні постанов Кабінету Міністрів. сьогодні, безумовно, ми зобов’язані ці правки, для забезпечення соціального захисту, гарантій військовослужбовців вже врегульовувати в законі. І тому 4995 комітет пропонує зараз приймати за основу, а наступний 5027, який вносить правки в ту саму статтю 12 Закону України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей", який зараз буде розглядатися наступним, вже пропонувати врахувати ті норми до другого читання. Тому що, якщо ми два приймемо за основу, у нас буде проблема розглядатися це мна комітеті. 4995 зараз пропоную проголосувати за основу, це важливий проект. Дякую. Дякую, шановний пане Іване. Колеги, ми зараз можемо з вами обговорити цей законопроект. Я прошу записатися від фракцій: два - за, два - проти. Для тих, хто бажає виступити по законопроекту номер 4995. Будь ласка, Борис Іванович Тарасюк.

і фракція "Батьківщина" буде його підтримувати. Він встановлює, що у випадку, якщо особа була мобілізована, під час її відсутності, вона не може втратити житло, якщо навіть воно не було приватизовано, це надзвичайно правильна норма. Але її не потрібно було б вносити, якби ми визнали, що на сході України у нас війна та лінія фронту, а воюють там не учасники АТО, а учасники війни. Крім того, таким чином давно б вирішилося питання про блокаду, про торгівлю і про відому кондитерську фабрику, яка є в Росії. Якби ми мали там лінію фронту, то ні про яку торгівлю мова б не йшла, ніякого українського бізнесу в країні-агресору не могло бути вся країна б знала куди ми рухаємось, і за що боремося. А так у нас там, де зручно владі, там війна, а там, де треба торгувати, там не війна, там АТО. Разом з тим, я просив би до другого читання доопрацювати цей законопроект з метою недопущення використання статусу учасника бойових дій шахрайською метою. Ви знаєте, що недавно був такий спосіб шахрайства, коли продавали квартиру, в ній реєстрували дитину, яка там ніколи раніше не жила, а потім покупець не міг цю квартиру використовувати і з нього вимагали гроші за виписку дитини. Я не хотів би, щоб статус учасників АТО використовувався так само. Крім того, необхідно передбачити, що у разі відсутності особи у постійному місті проживання через участь в АТО, до неї не нараховується плата за комунальні послуги, які надаються без лічильників. Пропонуємо законопроект прийняти в першому читанні. Дякую. Зрозуміла позиція вашої фракції. Будь ласка, пану Мосійчуку передає слово його колега Юрій Чижмарь. Будь ласка, пане Мосійчук. Шановні українці, шановний український народе! Абсолютно вірний законопроект, який буде однозначно підтриманий у фракції Радикальної партії. Але в той же час хотілось би, дійсно, зупинитись на тому, чому виникають такі законопроекти, звідки беруться. Дійсно, тому що, як казав попередній виступаючий, ми боїмося назвати війну війною, вірніше не ми, а українська влада. Але ж ми усвідомлюємо, що війна йде, і ми повинні розуміти і оцінювати згідно цього всі свої вчинки, кожен з нас, в тому числі і присутні в цьому залі. І коли зараз дехто намагається зупинити українську металургію, то у мене виникає запитання: в якій воюючій країні таке відбувалося. Можливо, в Британії, в Сполучених Штатах, нацистській Німеччині, в Радянському Союзі хтось намагався зупинити металургію? Можливо, Україні не потрібен метал, може боєприпаси, танки, бронежилети, літаки будуть виготовлятися з пластиліну чи з пластику? Питання в тому, що після поразки Німеччини в Першій світовій війні на неї були накладені репатріації. Ці репатріації Німеччина виплачувала до 2010 року, і ці репатріації виплачувалися в тому числі коксовим вугіллям. Якщо нам не подобається власники металургійних заводів, то давайте їх націоналізувати, а то лицемірство аж зашкалює. Не голосують за націоналізацію майна країни-агресора, а металургію в країні воюючій знищують. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Павло Кишкар. Павло Кишкар, Народний Рух України. Повертаючись до теми того законопроекту, який, власне, розглядається, хочу по суті для народних депутатів, ми лише визначаємо би категорії військовослужбовців, які підпадають під дію цього закону і дозволяють скомпенсувати відповідні витрати з державного бюджету. Тут чітко зазначено три категорії військовослужбовців, які будуть мати можливість залишити за собою право користування службовим житлом, казарменим фондом або ж претендувати на відповідну компенсацію за піднайом житла з того державного бюджету, який уже затверджено. Мінфін тут чисто… чітко зазначає, що це кошти, які вже визначені на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво житла 300 мільйонів, про які ми вже згадували, і видатки для Міноборони та інших силових структур на будівництво, придбання житла військовослужбовців – 1,3 мільярда гривень. Тому дуже прошу всіх підтримати в першому читанні цей законопроект. Тому що, дійсно, ціла низка технічних неузгодженостей, які не дозволяють проголосувати цей законопроект у цілому. Але загалом, я повторюю свою ідею, відмови від від надання саме житла як такого військовослужбовцям. Мова може тільки йти про фінансування піднайму або ж збільшення заробітної плати задля того, щоб військовослужбовці мали можливість самостійно вирішувати своє житлове питання. Я, до речі, запитував у країнах яким чином вони вирішують питання житлового забезпечення. Ніяким чином не вирішують. Заробітна плата – ось єдиний шлях до вирішення житлового забезпечення військовослужбовців. Дякую. Веде засідання Прошу займати робочі місця переходимо до прийняття рішення. І хочу наголосити, що комітет і пропонує прийняти лишень за основу. Тобто всі неузгодженості можна буде узгодити між першим і другим читанням. Переходимо до голосування, будь ласка, займаємо робочі місця. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби (номер 4995) за основу, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати 4995 за основу. Голосуємо, колеги. Колеги, голосуємо. В першому читанні за основу, я ж сказав. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-251 Рішення прийнято. І, колеги, наступний закон є суміжний. Це є проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (номер 5027). Ми маємо його розглянути по Регламенту. Я прошу проголосувати за його розгляд за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати.

Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, проект закону розроблений з метою запровадження виплати грошової компенсації за піднайом житлового приміщення для військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складу військової служби за контрактом. На сьогодні така компенсація передбачена лише військовослужбовцям офіцерського складу, а також курсантам, які мають сім'ї. Запровадження відповідної компенсації як гарантії соціального захисту сприятиме комплектуванню військових частин зазначеної категорії, особливо в містах розгортання нових військових частин, де відсутній житловий фонд. За попередніми розрахунками, реалізація запропонованих змін потребуватиме додаткових витрат як у проекті... які у проекті державного бюджету не враховані в зв'язку із відсутністю на це підстав. Орієнтовна потреба становить 786 тисяч мільйонів гривень на рік для близько 25 тисяч сімей військовослужбовців всіх силових структур. Прошу підтримати. Дякую вам. Будь ласка, до співдоповіді запрошується Вінник. Дуже лаконічно, дуже коротко, будь ласка. Шановні колеги, шановний Андрій Володимирович, власне, я хотів би звернутися ще раз. Справа в тім, що ми тільки що проголосували проект 4995, який вносить зміни в той самий пункт тієї самої статті Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 4995 ми проголосували за основу. І, власне, законопроект 5027 врегульовує одне-єдине питання: що питання піднайому житла поширюється на рядовий, сержантський і старшинський склад, - тому що зараз ця пільга передбачена виключно для офіцерського складу та курсантів вищих військових навчальних закладі. То я пропоную зараз зняти це питання з розгляду, а до другого читання врахувати ці зміни в 4995. Між іншим, таке рішення підтримано комітетом. Можливо, неможливо… Я просто доповідаю, що треба зробити, а Верховна Рада може це зробити. Тому давайте вирішувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Іване. Це ваш комітет наполягав на цьому, ми маємо рішення, як пропонує апарат: в комітет на доопрацювання, і це дасть підстави в підготовці до другого читання його врахувати. Чи приймається загалом така позиція? Отже, наголошую: це регулює те ж саме питання, як і попередній законопроект. Він прийнятий за основу. Пропозиція, щоб ми цей законопроект повернули в комітет на доопрацювання. Я в обговоренні Павлові дам одну хвилину. І перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Кишкар, одна хвилина. 11:57:39 КИШКАР П.М. Шановні колеги, шановний заступник міністра, ви класно сказали про потребу в 786 мільйонів. І у зв'язку з прийняттям, я маю надію, в другому читанні цього законопроекту, доопрацьованого, мається на увазі 4995, ми ж чекаємо від вас тоді і закону про внесення змін до Держбюджету на ці 786 мільйонів. Бо так вийде, що ми приймемо закон відповідний, люди будуть очікувати на цю компенсацію, а грошей в держбюджеті не буде. Тому я дуже прошу народних депутатів підтримати повернення цього законопроекту, який ми розглядаємо, в комітет; прийняти потім 4995, і прийняти відповідні зміни до Держбюджету. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, шановні колеги, хочу вам наголосити: ми завершили обговорення. Прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Це є законопроект суміжний з тим, який ми розглядали попередній. Але щоб ми його не втратили і пропозиції могли бути враховані до другого читання, є пропозиція повернути його в комітет на доопрацювання, і таким чином його положення будуть враховані при підготовці до другого читання. Приймається така позиція? Прошу приготуватись до голосування, колеги. Я прошу зайти в зал і приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (номер 5027) пропозицію повернути в комітет на доопрацювання. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги, в комітет на доопрацювання 5027. Прошу проголосувати, колеги. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо. – за. Рішення прийняте. Регламенту Верховної Ради України повідомляю, що депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка на своєму засіданні 20 лютого 2017 року прийняла рішення виключити зі складу фракції народного депутата України Артеменка Андрія Вікторовича. Колеги, згідно Регламенту, зараз у нас перерва на півгодини. О 12.30 ми продовжимо нашу роботу. Прошу всіх дисципліновано о 12.30 прийти на засідання Верховної Ради України.

Шановні колеги, час, відведений для перерви, вичерпаний. Я прошу всіх заходити в зал для продовження нашої роботи. Хочу наголосити, зараз стоїть важливий проект Постанови про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових. І я прошу, щоб усі фракції змобілізувались, щоб ми змогли його розглянути ефективно і результативно. Поки депутати заходять, я зачитаю оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Бендюженка Федора Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" у Верховній Раді України восьмого скликання. Вітаємо нашого новообраного колегу депутата. Отже, колеги, перше буде голосування. Це пропозиція розгляду за скороченою процедурою. І я прошу цю пропозицію підтримати, тоді ми зможемо більш продуктивно провести робочий день. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Ми переходимо до розгляду проекту Постанови про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових, номер 6045. Прошу підтримати пропозицію розгляду даного законопроекту за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо.

За-129 Ще не всі встигли. Я почекаю ще хвилину. Запросіть депутатів в зал, будь ласка. Ця постанова не є складною, вона не є масштабною, але дуже важливою при тому. І, колеги, я прошу, запросити депутатів у зал, приготуватись до голосування. У нас стоять наступні блоки: і по самоврядуванню, і паливно-енергетичного комплексу, колеги. Нам треба працювати максимально ефективно, тому я дуже прошу усіх народних депутатів з кулуарів зайти у зал і приготуватись до голосування. І прошу підтримати, колеги. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб розглянути за скороченою процедурою проект Постанови про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги український військових (№6045). Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати 6045, будь ласка, за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. За-153 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Сюмар Вікторію Петрівну. Будь ласка, пані Вікторія. Пане Голово, шановні колеги! Снітко Андрій Володимирович. Чи багато з нас сьогодні знає, хто це, знає це ім'я? Насправді, варто знати, бо це наймолодший Герой України. Це хлопець, який у 17 років пішов на фронт, брав участь у визволені Маріуполя, а потім у боях під Іловайськом, коли граната залетіла у будинок, він ціною власного життя накрив цю гранату і врятував цілу роту своїх побратимів. За це його нагороджено званням "Герой України". Ось цей хлопець. Ми сьогодні говорили про Героїв Небесної Сотні, про роковини розстрілів на Майдані. 20 лютого, коли розстрілювали Небесну Сотню, почалася і російсько-українська війна. Ви знаєте, що на медалі"Зза повернення Криму" саме ця дата викарбувана – 20 лютого. День початку війни, яка забрала тисячі життів українців. Але водночас і показала, що українці героїчна нація, яка сьогодні готова вмирати за свою землю. За три роки ми маємо дуже багатьох героїв, але чи ми можемо назвати їхні імена? І це питання до кожного з нас. І я переконана, що далеко е кожен зможе назвати бодай троє чи п'ятеро героїв. Наша постанова дуже проста. Вона передбачає дуже прості кроки. Це дошки пошани в школах, в вузах, в радах, в органах місцевого самоврядування, які будуть інформувати українських громадян, українців, дітей про подвиги українських військових, про те, що сьогодні відбувається на сході України. Їхніми іменами ми маємо називати вулиці, їхніми іменами ми маємо називати школи ті, де вони навчалися, вузи… будь ласка, одна хвилина. тих українців, які носять почесне звання "Героя України". І прошу Голову дати мені таку можливість. Отже, сьогодні я назву всіх їх. Герої України: генерал-майор Сергій Кульчицький, підполковник Костянтин Могилко, майор Андрій Ткачук, рядовий Андрій Снітко, молодший лейтенант Володимир Гарматій, Сергій Табала (капітан), лейтенант Микита Яровий, полковник Олександр Лавренко, підполковник Тарас Сенюк, лейтенант Богдан Завада, генерал-майор Михайло Забродський, старший лейтенант Дякую Олександр Петраківський, підполковник Олександр Аніщенко, майор Ігор Герасименко, полковник Олександр Трепак, полковник Сергій Шаптала, Надія Савченко (старший лейтенант), підполковник Василь Зубанич, підполковник Сергій Собко, майор Олександр Порхун, старший лейтенант Володимир Гривнюк, підполковник Юрій Коваленко, старший лейтенант Іван Зубко, Герой України Олег Міхнюк, молодший сержант Ігор Зінич, лейтенант Василь Божко, майор Євген Можевікин, солдат Сергій Цимбал, Герой України рядовий Орленко Віктор, старший лейтенант В'ячеслав Семенов, полковник Андрій Ковальчук, капітан Валерій Чибінєєв, Ігор Броневицький (український кіборг), капітан Сергій Колодій. Більшість з них герої посмертно, але є і живі. Дякую вам всім. Щира шана героям. Слава Україні! До співдоповіді запрошується голова Комітету з питань культури і духовності Княжицький Микола Леонідович. Будь ласка, пане Микола. Шановні колеги! Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності на своєму засіданні 8 лютого 2017 року (протокол номер 53) розглянув проект Постанови про вшанування героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових (номер 6045), внесений народними депутатами України Сюмар, Ляшком, Кондратюк, Геращенко, Гринівим, Опанасенком, Павленком. Присутні на засіданні народні депутати, члени комітету, підтримали необхідність прийняття такої постанови. Але наголосили, що текст проекту потребує редагування. Комітет вносить наступні пропозиції до тексту проекту постанови і пропонує врахувати їх при розгляді на пленарному засіданні. У пункті один перед словом "загальноосвітнім" додати словосполучення "рекомендувати Міністерству освіти і науки України доручити". Після слово "федерації" додати словосполучення "розробити відповідне положення". У пункті 2 перед словом "органу місцевого самоврядування" додати слово "рекомендувати", слова "героїв, вихідців з цих територій" замінити на "героїв України, учасників антитерористичної операції в Україні, які є уродженцями цих територій". У пункті 3 після слів "покласти на" додати "Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітет Верховної Ради України з питань Національної безпеки і оборони". Пункт 4 викласти в редакції: "Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття". За наслідками розгляду, комітет рекомендує проект Постанови про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиг українських військових (№6045) прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету. Дякую. Дякую. Будь ласка, прошу провести запис на виступи два – за, два проти.

О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Українці і наступні покоління наших людей повинні назавжди, навічно пам'ятати імена героїв, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої рідної країни. Тому фракція Радикальної партії голосуватиме за цей законопроект. Кожен, від малого до старого назавжди повинен пам'ятати імена цих славних воїнів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бондар Михайло Леонтійович, "Народний фронт". Дякую. "Народний фронт" буде підтримувати цю постанову. Ви знаєте, спілкуючись із своїми побратимами, ми ніколи не говоримо, що там загиблі наші жили, там чи любили, чи як, ми весь час говоримо, що вони з нами, вони поряд, вони живуть і ми їх пам'ятаємо. Тому пам'ять якраз про цих хлопців, доки ми їх будемо пам'ятати, доки вони будуть жити. Тому якраз ця постанова, вона правильна, щоб дійсно люди пам'ятали завдяки кому вони живуть, завдяки кому вони радіють життю.

Безумовно, слід підтримати цю ініціативу, і ми повинні вшановувати пам'ять загиблих героїв України, тих, кого відзначено указом Президента. Але, на мою думку, ми в парламенті повинні також не забувати про всіх захисників України. Не тільки військовослужбовців, а і бійців добровольчих батальйонів, волонтерів, які стали на захист нашої країни і загинули, віддали своє життя, захищаючи нашу країну від російської агресії. І тому я пропоную також найближчим часом, давайте в четвер розглянемо постанову 5066-д, яка доопрацьована комітетом і також готова до нашого рішення. І таким чином ми вшануємо пам'ять всіх загиблих учасників антитерористичної операції. Пам'ять тих, хто належав до Збройних Сил України, тих, хто прийшов захищати в складі добровольчих батальйонів, всіх тих, хто допомагав нам в самі важкі буремні місяці гарячого 2014 року. Це наша шана всім тим, хто віддав життя, допомагаючи нам будувати сильну і успішну країну. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Власенко Сергій Володимирович, будь ласка. Дякую, Андрій Володимирович. Фракція "Батьківщина" беззаперечно підтримує зазначений проект постанови. Але я би хотів звернути увагу на інше. Ви знаєте, навіть такі необхідні символічні великі справи ми робимо поспіхом, робимо з помилками. А я хочу додати до того списку, який зачитала голова комітету, іще ім'я Василя Сліпака, якого вона чомусь забула. Який Герой України, доброволець, загинув. Тому, знаєте, коли ми готуємо таку постанову, а потім комітет з голосу вносить по суті другий текст постанови або уточнень ще на два аркуша, напевно, це неправильно. Але, ще раз підкреслюю, справа, дійсно, необхідна. Справа, дійсно, потрібна. Треба вшановувати всіх наших героїв, які захищають Україну, тих героїв, які відмічені, відзначені найвищою відзнакою України, їх треба, звичайно, вшановувати окремо. Тому ще раз підкреслюю, фракція "Батьківщина" буде одноголосно голосувати за це і підтримувати. Дякую.

Будь ласка, якщо не складно, у мене велике прохання до вас є. МАРКЕВИЧ Я.В. … що ми не повинні забути і тих героїв, які поки що, на превеликий жаль, не отримали заслуженої нагородити від правительства. Такий, як Євген Тельнов, позивний "Усач", батальйон "Донбас", який має підтверджений случай в бою знешкодження вражескої техніки та спасіння поранених товарищей. На превеликий жаль, він вже загинув. І такі люди теж потребують визначення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, Тарас Батенко. Колеги.. Так, добре, ще пан Кривенко. Колеги, але щоб ми не зробили обговорення надто великим. Батенко, Кривенко і колеги, давайте будемо на тому… Мельничук, так. 12:59:46 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, шановні друзі, шановний Голово Верховної Ради! Ми, безумовно, підтримуємо цей проект постанови про вшанування всіх наших героїв. Але ми не можемо звернути увагу на наступне. Щойно під стінами Верховної Ради України зібралося понад 5 тисяч людей. Я знаю, що багато з вас виступали з трибуни цього віче. Українські патріоти, які приїхали з усіх куточків України, волонтери, громадські організації патріотичні, воїни АТО, матері, які, власне, опікуються, вибивають своїх дітей, які є військовополоненими. Ця війна буде тривати десятиріччями, якщо наші олігархи і далі, і влада буде заробляти на цій війні, на крові наших героїв. Ми зараз боремося не за самопіар, ми не робимо самопіар своєї політичної партії. Ми звертаємося до "Самопомочі", ми звертаємося до "Батьківщини", до "Свободи", до БПП, до всіх фракцій, присутніх тут, "Народний фронт", фракція Ляшка. Давайте виробимо спільний алгоритм, він напрацьований цей спільний алгоритм не нами – іншими представниками фракцій. Є законопроект, який може визнати тимчасово окуповані території. Які ще кроки потрібно для того, щоби визнати окупанта окупантом? Вже Путін визнав їх окупантами, фактично своєю територією, визнавши паспорти ЛНР і ДНР, а ми далі годуємо цю ракову пухлину грішми, статками своїми і смертями своїх кращих людей і синів своєї Вітчизни. Давайте схаменімося і винесемо цього тижні в Верховній Раді України четвер законопроект, пане Голово Верховної Ради, пане голово комісії профільної, голова фракції "Самопоміч" як ініціатора цього законопроекту, разом об'єднаємося, в четвер проголосуємо цей законопроект і про створення тимчасової слідчої комісії щодо перевірки всіх аспектів торгівлі із окупованими територіями. Дякую. Слава Україні! Колеги, давайте вже динамічніше. Кривенко, одна хвилина. Мельничук, одна хвилина. 13:01:45 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, "Народний рух України". Я хочу підтримати ініціативу Ярослава Маркевича, який пропонує довнести до цього переліку тих бійців, чиї документи зараз знаходяться в стадії оформлення, наприклад, комбат Жук позивний "Мауглі", який загинув, рятуючи своїх підлеглих, документи вже пройшли Міністерство оброни, знаходяться у керівника Генерального штабу. Верховний головнокомандувач особисто обіцяв присвоїти це звання, тому що знають про його подвиг. хочу подякувати Вікторії Сюмар за цю ініціативу, це вкрай важливо, і попросити щоб ми наступними рішеннями доповнили тими героями України, видатними постатями минулого сторіччя, такими як Степан Бандера, як В'ячеслав Чорновіл, щоб ми доповнили цю постанову і цими прізвищами. Просто зараз з голосу пропоную не вносити, щоб це був вичерпний перелік. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Сергій Мельничук. І переходимо до голосування. Прошу усіх заходити у зал і приготуватися до голосування. Будь ласка.

так від них не відхаращимося. Тому що, наприклад, взяти тільки по моєму батальйону, я був в кінці минулої неділі в Міністерстві оборони, 57 чоловік – це тих людей, які в складі штрафного батальйону "Айдар" фактично йшли перед бронетехнікою, перед десантом, як штрафний батальйон, визволяли наші території. Ніхто, тобто більша половина людей, не отримали УБД, я вже не говорю про нагороди, вони… "Слава загиблим!" ми добивалися півтора року, а от ті, хто в тилу сидів, в кого груди в медалях, зараз приклеїлися до тих людей, які піаряться на блокаді, на крові, які в… ГОЛОВУЮЧИЙ. Коли ми захищали Україну, їх тоді викинули із своїх потоків контрабандних, вони знову намагаються туди повернутися.

І тому ми повинні проголосувати за пропозицію комітету. Коли будуть зміни, ми будемо вносити поправки до постанови. Я прошу зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Будь ласка. Я дуже прошу усіх зайти в зал, голів фракцій запросити депутатів в зал. Це важлива постанова, я сподіваюсь, що ніхто її не буде ігнорувати із-за відсутності дисципліни. Колеги, я спеціально звертаюся до ложі зліва, переконливо закликаючи вас вернутись на робочі місця. Отже, колеги, ставлю на голосування проект Постанови про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових (номер 6045) в другому читанні за основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету. За основу і в цілому, з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо,

проект постанови дуже короткий, дуже технічний. Це є проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савченка (номер 5346). І, колеги, я прошу підтримати розгляд постанови за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Запрошую до доповіді Першого заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеника Павла Васильовича. 13:07:01 ПИНЗЕНИК П.В. Шановний Голово, шановні колеги народні депутати України. Комітет на засіданні 2 листопада 16-го року розглянув заяву народного депутата України Олексія Савченка, члена депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" про складення ним депутатських повноважень і виніс на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савченка Олексія Юрійовича (реєстраційний 5346). Цей проект постанови Верховної Ради України 15 листопада 2016 року було розглянуто і не було підтримано. Савченка Олексія Юрійовича призначено указом Президента України 6 жовтня 2016 року головою Миколаївської облдержадміністрації. У зв'язку з цим пропонуємо все-таки визначитися шляхом голосування щодо дострокового припинення повноважень народного депутата Савченка та підтримати відповідний проект постанови. Дякую за увагу. Колеги, ви скажіть, чи є потреба обговорювати це питання? Голосуємо, так? Прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватись до голосування. Це обов'язок Верховної Ради, коли людина йде на службу в виконавчі органи, щоб ми позбавили повноважень депутатських. Я прошу зайняти робочі місця, зайти в зал.

можемо голосувати? Голосуємо. Я ставлю на голосування проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Савченка, номер 5346. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. 5346 в цілому, голосуємо, колеги. За-248 Рішення прийняте. Колеги, отже, ми переходимо до першого боку, це є блок питань аграрної політики. Комітет запропонував в цьому блоці 4 законопроекти, з них перших 2 – в другому читанні. ми переходимо до розгляду 0906, першого проекту закону, який подав Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин. Це є проект Закону про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин (0906). Це той законопроект, який комітет поставив як перший для розгляду у цьому блоці. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Юрчишина Петра Васильовича. Будь ласка.

Шановний Голово, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується підготовлений до другого читання проект Закону України про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин (реєстраційний номер 0906) і схвалений Комітетом з аграрної політики та земельних відносин 22 грудня 2016 року. Назва законопроекту була оновлена і тепер вона звучить так: про державний контроль за дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Отже, масові харчові отруєння наших співгромадян, у тому числі дітей, які мали місце останнім часом, підтверджують наявність серйозних проблем з контролем безпечності харчових продуктів. З огляду на це головне досягнення законопроекту полягає якраз і в тім, що він дозволить побудувати ефективну систему контролю, завдяки якій кожен споживач буде захищеним від придбання небезпечного продукту. Законопроект 0906 побудований саме на таких засадах: функції з організації державного контролю об'єднуються у межах одного компетентного органу Держпродспоживслужби. Контроль здійснюється особами, які мають належну кваліфікацію та пройшли відповідне навчання. Компетентний орган діє за принципами: відкритості, прозорості та планування своєї діяльності. Державний контроль охоплює увесь харчовий ланцюг і діє за принципом "від лану до столу". Державний контроль імпортованих продуктів тваринного походження буде здійснювати в спеціально обладнаних місцях на державному контролі України, а не на внутрішніх митницях, як це відбувається сьогодні. Це дозволить нам попередити ввезення небезпечного продукту в Україну та заощадити на витратах його утилізації. Механізм притягнення до відповідальності є гнучким та враховує різні обставини прийняття найбільш справедливого рішення. В окремих випадках оператори, які допустили дрібне порушення або вчинили його вперше, звільнятимуться від штрафу. Крім того, законопроект усуває надмірне адміністративне навантаження операторів ринку, оптимізує витрати держави і захищає інтереси споживачів. Прийняття даного законопроекту дозволить нам досягти серйозного прогресу у виконанні наших зобов'язань за угодою… В ньому враховано положення регламентів Євросоюзу номер 882, 854, 669, директиви 9778 та рішення Єврокомісії № 275. Отже, прийняття даного законопроекту дозволить побудувати європейську систему контролю безпечності харчових продуктів і кормів та розширить експорт її можливості нашому споживачу. законопроекту 0906 надійшло 97 поправок. Із них врахована 21, враховано редакційно 66, не враховано лише 10. А також враховано значну кількість зауважень Головного науково-експертного управління. Тож доопрацьований законопроект розглянуто на Комітеті аграрної політики, земельних відносин і рекомендовано Верховній Раді України прийняти у другому… Ви за одну секунду не встигнете. Будь ласка, 10 секунд, ви скажіть заключну річ. ЮРЧИШИН П.В. …байдужа доля українського народу, життя і здоров'я наших громадян, наших дітей – наших дітей, тому що чужих не буває і щоб уникнути питань фальсифікації, виготовлення і реалізації продукту, прошу підтримати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги… Дякую за доповідь. Залишайтесь на трибуні. Зараз ми переходимо до обговорення правок. Колеги, я знаю, що цей законопроект має багато дискусій в залі і під час обговорення правок, ви зможете висловити свої думки і свої позиції, ми переходимо до його розгляду. Я буду називати ті правки, які відхилені, але ви можете брати на підтвердження… А хіба вам хтось сказав, що ви не маєте такого права? Я сказав, що я буду зачитувати ті, які відхилені, а ви піднімайте руку і говоріть, по яких правках, ви хочете поставити на підтвердження.

Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Насправді проект дуже важливий, він потрібен і виробникам, і споживачам. Разом з тим, його редакція до другого читання, вона не відповідає тим цілям, які ставились і є дещо сумнівна в різних моментах. Тому я прошу поправку 6-а поставити на підтвердження. Поправка 6-а, яка передбачає визначення вантажу не партії цілої, а конкретно по транспортним засобам, що робить набагато дорожчим перевезення продукції.

багаж, груз перетнув кордон, він їде в різні місця. Що, копії робити? Давайте скажемо слідуюче. Можливо, платню встановити на партію, але документ повинен бути на кожен вид транспорту. 6-у пропонують на підтвердження. А у вас інша думка є, так? У вас інша думка по 6 поправці?

в першому читанні, тому кожну поправку треба голосувати, а найгірше, дуже серйозні корупційні ризики. В тому, що поставили поправку номер 6 відповідь, послухайте, шановні депутати, вам дивитися в очі бізнесу. партію, наприклад, риби кораблем, ви отримуєте один ветеринарний сертифікат, робите його копії і везете по Україні. Зараз цим законом пропонує на кожну машину, тобто идите ко мне мне и платите, ребятка, денюжки за то, що сьогодні ми направляємо на обігові кошти бізнесу, а потім споживач все сплатить у вартості цієї риби. Це перше…

що ціна встановлюється на партію, а документ видається на кожен вид транспорту. Я хочу сказати, найбільша складова і корупція, коли фальсифіковано а саме у 2007 році аргентинське блоковане м'ясо з'їли наші діти, ото була корупція і на тому нажилися саме багатії, а наші діти отримали ряд хвороб. Дякую. Отже, колеги, голова комітету просить підтримати, підтвердити 6 правку народного депутата Бакуменка. Правильно? Петро Васильович, так і є. Отже, я ставлю на підтвердження і прошу підтримати комітет, 6 правка народного депутата Бакуменка, поставили на підтвердження. Хто підтримує комітет і дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо, колеги. 144, правка не підтверджена. Наступна, 7-а. Народний депутат Кулініч, чи наполягає? Не наполягає. Шановні колеги, я звертаюсь до всього залу, поважаючи час депутатів і людей, які стоять під Верховною Радою. Я пропоную поставити на повторне друге читання, ми готові доопрацювати за тиждень цей законопроект і прийняти його без корупційних ризиків і без помилок юридичних, які не підпише юридичний відділ, винести його в зал, і прийняти його як, дійсно, потрібний закон на захист і виробника, і споживача. Дякую.

правка, Кулініч, я прошу поставити на підтвердження, тому що державний моніторинг в жодній країні не є контролем. Це є державна функція, яка збирає інформацію. Тут це представлено ще як додатковий вид контролю. Моніторинг – це це не контроль, а інформація для прийняття державницьких рішень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, 14 поправка народного депутата Кулініча просять на підтвердження, комітет її підтримує, і комітет просить підтримати її підтвердження. Отже, 14 правка, народний депутат Кулініч, на підтвердження. Хто підтримує комітет і дану правку, про проголосувати. Прошу голосувати, колеги.

Шановний Андрію Володимировичу! Я прошу поставити на підтвердження поправку номер 9. Це поправка, яка вводить визначення "господарство", говорить про те, що господарство, можливе, тільки у випадку вирощення живої худоби і більше ніяких. І це визначення, яке не використовується по тексту проекту. Тому прошу поправку 9 на підтвердження поставити. Дякую. Веде засідання заступник Голови Шановна Оксано Петрівно! Господарство – це потужність, що використовується оператором ринку для розведення, вирощування, утримання, а також виставок-продажу живих тварин. Все інше прописано в іншому законі.

За-144 Рішення не прийнято.

Прошу, пані Олександра Кужель. 13:24:12 КУЖЕЛЬ О.В. Шановні колеги! Я, ми з Оксаною Продан звертаємось до вас з великою повагою до всіх, хто готував цей законопроект до комітету. Ми дуже хочемо, щоб цей законопроект відповідав європейським нормам захисту українського товаровиробника і населення. І тому просимо вас зараз проголосувати, не втрачаючи час, на повторне друге читання і через тиждень винести його доопрацьований, Дуже прошу. А поправка номер 15 Бакуменка ставлю на підтвердження у зв'язку з тим, що вона вносить інший текст ніж до першого читання. Але в кінцевій редакції передбачена третя редакція, яка не має жодної правки. Тобто є підлог є редакція першого читання, є правка Бакуменка, яка написано "враховано", і текст, який не має жодного відношення ні до першого, ні до правки. 15 поправка Бакуменка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу, ваші коментарі? Чи буде народний депутат Бакуменко коментувати? Шановні колеги, я хочу внести ясність в зал, щоб ми далі пішли вже дуже фахово по цій темі. Дві хвилини, ну, поправка, я виступом за поправку свою. У вас не поправка, ви ставите, а я поправку кажу.

Закон 0906 про державний контроль пройшов повну експертну оцінку серед представників вітчизняного аграрного бізнесу. Підтримку за даний законопроект висловили такі найпотужні національні асоціації: Аграрний союз, Український клуб аграрного бізнесу, Союз свинарів, птахівників, Асоціація виробників молока, Всеукраїнська агарна рада, корпорація "Тваринпром". З проханнями про якнайшвидший розгляд даного законопроекту виступили і віце-прем'єр-міністр. Але головне, те, що зараз каже...

визначення відповідності цього законопроекту ЄС. Я хочу зачитати півхвилини відповідь. Експертна оцінка відповідності цього законопроекту вимогам законодавства покращення системи контролю. Я хотів би підкреслити, що даний законопроект має величезне значення і що гармонізація системи державного контролю та ветеринарних перевірок у є необхідною для забезпечення належного функціонування Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Зараз те, що робиться, це поправками знищується закон.

Тут, справді, є всього 10 поправок, але з підтвердженнями. І тому я зараз пропозицію, яку було озвучено від комітету, поставлю на голосування. Я прошу усіх народних депутатів запросити в зал, зайти в зал. І поки депутати заходять в зал, будь ласка, Бакуменко. У вас інакша пропозиція чи не інакша, пані Оксано? Ну, ми ж її ставимо. Колеги, комітет запропонував…

Законопроект поданий саме в цьому скликанні, Оксана Петрівна, вами. Три роки цей законопроект крутився, обертався у Верховній Раді, і ви мали час попрацювати з робочою групою, щоб даний законопроект сьогодні вже був законом. Адже сьогодні, я вам скажу, я прийшов в парламент саме з виробничого бізнесу, потребує сьогодні якраз отакого законопроекту. Тому що потрібно зобов'язати чесно працювати, і наші діти повинні вживати якісну продукцію. Ганьба! Будь ласка, ще Продан одна хвилина, Бурбак одна хвилина. І переходимо до голосування. 13:29:38 ПРОДАН О.П. Я дякую дуже, Андрію Володимировичу. Я хочу звернути вашу увагу на те, що цей законопроект реально потрібний, і як його автор я це стверджую. Але я прошу звернути вашу увагу на те, що цей законопроект підготовлений з кричущими порушеннями регламенту, між поправками і остаточною редакцією велика-велика прірва, між першою редакцією проекту і останньою редакцією велика-велика прірва. Тому я дуже прошу, Андрію Володимировичу, дайте доручення секретаріату комітету для того, щоб вони до другого читання наступну редакцію готували у відповідності до Регламенту України. Це головне. І далі. Я прошу зараз всіх депутатів всіх фракцій і груп підтримати цей законопроект на повторне друге читання. Ми зможемо вилучити з нього всі корупційні норми, які зараз там є. Дякую. Я хочу підтвердити пропозицію комітету, вони пропонують на повторне друге читання, щоб всі пропозиції могли бути враховані в ході обговорення. Тому давайте ще дуже… Голосуємо, колеги? Ні, наполягають. Тоді ще хвилина Бурбак, хвилина Тимошенко. Будь ласка. 13:30:43 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, я звертаюся до всіх депутатів, що треба підтримати цей законопроект у другому читанні, тому що представництво Євросоюзу в Україні вважає, що ухвалення та імплементація цього законопроекту забезпечить наближення української системи контролю продуктів харчування до тієї, що діє в Європейському Союзі. Тобто представництво ЄС чекає на остаточне його ухвалення, адже це одне із зобов'язань України згідно з Угодою про асоціацією. Шановні колеги, ми є членами коаліції, звертаюся до своїх колег з БПП, ми завжди підтримуємо важливі законопроекти Оксани Продан. Тому голосуємо у другому читані і допомагаємо імплементувати європейське законодавство в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Тимошенко Юлія Володимирівна одна хвилина. Ю.В. По-перше, цей закон нічого спільного не має з європейськими стандартами і вимогами, це є очевидно. По-друге, для того, щоб ви самі оцінювали що в цьому законі є і якої якості продукти харчування отримують люди, просто зверніть увагу на факти. Перше. Цим законом передбачено делегування державними органами компетентними заходів державного контролю фізичним та юридичним особам, хто буде визначати кому, хто буде контролювати. І друге. Передбачається можливість фінансування окремих видів державного контролю за рахунок учасників ринку. Ну ви вже напишіть просто, що це просто корупція і можна купувати всі сертифікати якості. Я хочу сказати, що більш корумпованого закону важко ви робите в цьому законі. Шановні колеги, я хочу озвучити ще раз пропозицію комітету. Комітет просить направити на повторне друге читання, щоб можна було внести правки, його доопрацювати. Як я розумію, весь зал підтримує цю пропозицію, так? Так. Я можу ставити на голосування пропозицію комітету? Отже, я ставлю на голосування пропозицію направити в комітет на повторне друге читання проект Закону про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин (номер 0906). Прошу підтримати пропозицію комітету, на повторне друге читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати пропозицію комітету. За-224 Я бачу, просто не встигли. Колеги, я бачу, не кричіть. Під час голосування, колеги, треба бути на робочих місцях. Отже, я прошу проголосувати за повернення… Прошу, я 30 секунд почекаю, прошу зайти…

Отже, перша пропозиція, повернутись до голосування. Прошу проголосувати, прошу підтримати, повернутись до голосування 0906. Прошу проголосувати, а потім я поставлю на повторне друге читання. Отже, перше голосування, прошу повернутись. Прошу проголосувати, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-236 Рішення прийнято. І тепер я наголошую ще раз: я ставлю на повторне друге читання проект Закону про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин. Прошу проголосувати, прошу підтримати. На повторне друге читання у комітет. Прошу підтримати 0906. Прошу проголосувати. 13:35:34

Наступний проект закону, який був рекомендований Комітетом з питань аграрної політики, це є проект Закону 2028а, теж друге читання. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства. І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Заболотного Григорія Михайловича. Будь ласка. Шановні колеги, на ваш розгляд внесено підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу земель фермерського господарства (реєстраційний номер 2028а), прийнятий за основу 8 грудня 2015 року. Як бачите, цей законопроект є уже "з бородою". Нагадую вам, що цей законопроект спрямований на спрощення процедури створення та діяльності фермерських господарств, зокрема, ним пропонується: надати право (надати право, я підкреслюю) на утворення фермерського господарства усім громадянам України, незалежно від наявності у них відповідної освіти та досвіду роботи у сільському господарстві; надати можливість переоформлення права оренди земельних ділянок, які надані були засновнику фермерського господарства, на фермерське господарство, тобто юридичну особу; визначити правовий статус земельних ділянок фермерських господарств як земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. При підготовці до другого читання до Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин надійшло від суб'єктів права законодавчої ініціативи, народних депутатів України, 51 поправка та пропозиція, з яких враховано повністю, частково або редакційно 38 відхилено 13. Враховані поправки стосуються редакційного доопрацювання редакції прийнятої в першому читанні. Тому, що стосується відхилених поправок, то ними пропонується збереження існуючої редакції відповідних норм Земельного кодексу України та Закону України "Про фермерське господарство". Так, пропонується відхилити поправки 16, 17, яка повертає можливість одержати земельну ділянку для ведення фермерського господарства без аукціону. Нагадаю, що норму цю ми виключили 18 лютого 2016 року при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України" щодо проведення земельних торгів (номер 1012-8). Пропонує виключити норму щодо можливості фермерського господарства як юридичної особи, переоформити на себе право оренди земельної ділянки наданої його засновнику. Вважаю, що її також недоцільно підтримати адже тоді фермерське господарство не зможе сплачувати плату за землю та виконувати інші обов'язки за договором адже юридично воно не є орендарем. Комітет на своєму засіданні 12 березня розглянув підготовлений до другого читання законопроект і прийняв рішення підтримати зазначений законопроект в другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати, шановні колеги. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, переходимо до правок. І я буду зачитувати, які були відхилені постатейно. Отже, 10-а. Нестеренко народний депутат. Не наполягає. 11-а. Мартиняк. Не наполягає. 13-а. Івченко. Наполягає. Будь ласка. нас з вами і вводять в оману реальний розвиток фермерства. Перше. Це те, що відбувається корпоратизація фермерських господарств. Тобто тепер пайовики, люди будуть відмовлятися навіть від тієї орендованої землі, яку орендує фермерське господарство, на користь фермерського господарства, тобто, на користь ТОВки. Таким чином, ТОВка буде збирати ці землі, а потім буде продаватися як юридична особа. Колеги, краще прийняти чесний закон, чим робити прихований продаж сільськогосподарської землі. А Михайлович, це ви завжди казали: хто має працювати в сільському господарстві – ті, хто має досвід. В Данії, наприклад, неможливо отримати земельну ділянку, якщо ти проживаєш більше ніж 15 кілометрів, у Франції – якщо у тебе нема тварин, в інших країнах теж потребується досвід та освіта. Тому ви тут убрали саме досвід і освіту, а я хочу, щоб на землі працювали… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 Я просив би, щоб на землі працювали ті, хто можуть. І, повірте, перед цим, у нас досить було нормальне формулювання, що документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві, життя в певній сільській місцевості, а також аграрної освіти. Тільки ті люди можуть брати землю в оренду фермерського господарства і робити фермерство. В цьому випадку ви взагалі убираєте будь-які перепони щодо розвитку фермерства і роботи безпосередньо з землею. Дякую. Я хочу сказати Вадиму, колезі своєму, про те, що це якраз я точно такої ж думки був. Але на вимогу фермерів багатьох, які не мають освіти агрономічної, аграрної взагалі, і мають дуже класні показники. І сьогодні в Калинівському районі є господарство в нас, яке є, має показники найкращі у Вінницькій області, а він сам по спеціальності - газовик. Тому я вважаю, що це неправильно і я погодився з думкою комітету про те, що є люди, які, не маючи вищої освіти, дуже прекрасно працюють на землі. Тому це не суттєва поправка. За корпоратизацію взагалі не розумію. Ми надаєм, я ще раз підкреслив, ми надаєм право тільки фермерам перейти з фермерського господарства як юридична особа. Чому? Тому що дуже багато випадків, коли люди, які працюють в фермерському господарстві, родичі, наприклад, помер керівник фермерського господарства, і вони не мають права успадкувати, вони не мають права розділити між собою це як навіть на паї. Якщо у батька є… Чи ще хтось працює, той, хто після смерті керівника фермерського господарства, хочуть розділитися. Якщо не буде юридичної особи, вони не зможуть цього зробити. І ти, Вадим, про це добре знаєш. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте, правда, на голосуванні? ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. Наполягаю, да. ГОЛОВУЮЧИЙ. І я ставлю на голосування поправку 13 народного депутата Івченка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, комітет проти. Будь ласка, прошу проголосувати.

Колеги, це 17 правка, я хочу сказати, знаєте, ми з вами запровадили аукціони, ми з вами запровадили, що люди можуть брати землі через аукціони. Але при цьому ми приймаємо Закон про стимулювання розвитку сімейного фермера і говоримо про те, що сьогодні сім'я має йти на аукціон, щоб отримати земельну ділянку. Я запропонував саме убрати з аукціонів землі для ведення фермерського господарства зі статусом сімейного фермерства. Комітет, на жаль, не підтримав, але я прошу, щоб ми це враховували, це ж розвиток підприємницького підприємницького середовища на селі, це безпосередньо малий і середній бізнес. Ну як вони будуть, вся сім'я, мати можливість через аукціон взяти землі, щоб зробити свою справу і отримати робоче місце. Я прошу підтримати дану правку. Дякую. Я хочу сказати, що ми прийняли з вами закон, що вже не має ніхто права на те, щоб одержувати земельну ділянку без аукціону, ми з вами про це проголосували. І сьогодні інакшого не може бути, тому що правка, яку Вадим Євгенович пропонує, вона, я вважаю, що доцільно відхилити. Адже абзац, до якого пропонуються зміни, вже виключений із Земельного кодексу закону України від 18.02.2016 (№ 1012-8). Крім того, надання можливості передавати в оренду землі поза аукціоном навпаки сприяє корупційним схемам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають на голосуванні. Це не дискусія. Одна хвилина є виступ, одна хвилина є коментар, а потім – голосування. У вас ще є багато поправок ви по будь-якій наступній зможете сказати свою думку. Колеги, отже, я ставлю на голосування поправку 17 народного депутата Івченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує 17 поправку Івченка, прошу проголосувати. Будь ласка.

Ви сьогодні сказали корупційні схеми, а ви подивіться наступні закони, які йдуть у нас безпосередньо, що ми будемо виключати з аукціонів об'єкти під аквакультуру, об'єкти, які будуть розташовані безпосередньо під водоймами, ми їх будемо з аукціонів виключати. Об'єкти, на яких… землі, на яких розташовані меліоративні системи або водозабори, ми це будемо робити? Тобто, з однієї сторони, ми можемо робити, а, з іншої сторони, розвивати сімейне фермерство і дати можливість всій отримати землю ми не можемо. Тому я наполягаю, колеги, це корпоратизація фермерських господарств, це закон, який обходить безпосередньо нормальний… прихований продаж сільськогосподарської землі. Ці земельні банки будуть в ТОВках розростатись і розростатись, а потім у нотаріуса будуть безпосередньо продаватися самі ТОВки, виходом засновників з безпосередньо товариства з обмеженою відповідальністю. Я прошу відправити на повторне друге читання і давайте підготуємо нормальний закон… Цей законопроект уже з такою бородою, він з 2015 року, і ніхто не заважав, ще раз кажу, вносити будь-які правки. Тим більше, Вадим Євгенович, ми з вами як колеги там сидимо, як заступники, можемо завжди тому що все своє життя саме там провів. Я глибоко переконаний, що це далеке питання від корпоратизації, це просто дає право членам фермерського господарства після смерті там батька чи керівника розділити між собою, якщо вони мають бажання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, ви наполягаєте на підтвердженні 19 поправки. Отже, я ставлю на голосування, на підтвердження 19 поправки народного депутата Кулініча. Комітет її підтримав. Отже, хто підтримує комітет і дану правку, прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Я прошу 20 правку поставити на підтвердження. Але саме головне, про що треба сказати, це Закон про тіньовий продаж сільськогосподарської землі. Назва цього закону, яка стосується фермерства, є обманом, тому що Асоціація фермерів проти цього закону, і не можуть бути фермери проти закону, який на їх користь. Це неправда, це не на користь фермерів. Будуть створюватися товариства

стані будуть конкурувати ні на яких аукціонах. Це технологія відбору землі у фермерів. Тому фракція "Батьківщина", по-перше, повідомляє, що це тіньовий продаж сільськогосподарської землі, саме тіньовий. А, по-друге, закликає всіх голосувати проти цього закону.

після голосування за цей закон, якщо голосування буде результативним або нерезультативним, ми відправимо поіменне голосування в кожне фермерське господарство і в кожне село. Прошу поставте на підтвердження цю правку. ласка, прокоментуйте, Григорій Михайлович. 13:49:47 ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. Юлія Володимирівна, я, найперше, хочу звернутися до вас. Ви на мене гляньте, ви мене знаєте багато років. Я похожій на того, що може компрометувати і працювати проти фермера? Я не бачу нічого в цьому законопроекті поганого. Ми даємо, не зобов'язуємо, а даємо право людям. Дякую. Отже, я ставлю на підтвердження поправку 20 народного депутата Помазанова на підтвердження. Комітет її підтримав. Хто підтримує комітет і підтримує дану правку, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Я прошу поставити на підтвердження 21 правку народного депутата Кулініча. Но перед тим, я хочу сказати, що я дуже з великою повагою ставлюся до доповідача цього закону. І я прошу вас і всю команду, яка підтримує сьогодні і аграріїв, і фермерство, не допустити тіньового продажу сільськогосподарської землі без зняття мораторію, всупереч Конституції, абсолютно на корупційній основі. І саме тому, що я з повагою відношуся до вас особисто, я прошу вас: не захищайте такі закони. Ви прекрасно знаєте, що фермерам в цьому законі місця не буде. І крім того, треба чесно говорити, де продаж сільськогосподарської землі, а де непродаж, тут пряма продаж. Всі, хто виступає проти продажу сільськогосподарської землі, не можуть за цей закон голосувати. А хто виступають за продаж сільськогосподарської землі, не можуть підтримати підтримати тіньові процедури. Цей закон є неприйнятним. ніде не сказано про те, що тут йде мова про продаж землі. Ми говоримо про те, що дати право фермерам, які хочуть, а є такі люди, багато, перетворити своє фермерське господарство у юридичну особу. По-перше, це гарантована проплата у державний бюджет земельних податків; по-друге, це дає право людям розділитись, якщо вони хочуть, розпаюватися і мати можливість одержати свою частку паю. І всього-на-всього. Дякую. Я ставлю на підтвердження поправку 21, народного депутата Кулініча, яку комітет підтримав. Хто підтримує комітет і дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. Комітет просить підтримати. Голосуємо.

22 правка, я вимагаю поставити на підтвердження. Ви абсолютно правильно говорите, що тут прямо земля не продається. Це прихований продаж, землі будуть акумулюватися на товариство з обмеженою відповідальністю, а потім разом з землею будуть продаватися товариству з обмеженою відповідальністю. Будуть створені такі собі колектори землі, де буде земля накопичуватися, причому очолювати ці підприємства будуть не аграрії, тому що зняті кваліфікаційні професійні вимоги, а потім, коли накопичать, будуть продавати не землю, а будуть продавати товариство з обмеженою відповідальністю, яка володіє землею. От цього не можна робити, тому що краще дискутувати чесно, хто за продаж сільськогосподарської землі, а хто – проти. Так от, це не продаж, це практично фіктивний продаж. І я пропоную взагалі цей закон з розгляду зняти, тому що він є нечесний по відношенню до України. Хочете продавати сільськогосподарську землю, ставте на референдум всенародний, і хай люди скажуть: продавати землю чи ні. Але хочу нагадати, що в найбільшій аграрній країні Канаді землі сільськогосподарської належить державі, і тільки 8 відсотків знаходиться в обігу. Вони ж не дурніші за будь-кого іншого. Захистіть нашу землю і не продавайте її. Шановні колеги, ну найперше, я хочу сказати, що я тут дуже мало часу проводжу, і не при мені приймалося рішення розпаювати і продавати. Я її не пропоную продавати. Я вам ще раз кажу, що тут немає жодного слова про продаж, ніякого тут підтексту немає. Але можна зробити будь-що з будь-якого закону. І оці поправки, які ви ставите на голосування, уже цей закон перекреслили. Його вже можна знімати і відправляти на повторне друге читання. Але я не розумію колег наших, які голосували, а зараз половина вже не голосують. Незрозуміло чому так. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставлю на підтвердження 22 поправку. Комітет її підтримав. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, комітет її підтримує і закликає депутатів проголосувати. За-167 Рішення не прийняте. Колеги, я прошу не розходитись, лишилося чотири поправки. Оголошуйте по яких поправках.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я пану Григорію Заболотному поясню, чому ми не голосуємо, ви кажете, що ви не розумієте. Відповідь дуже проста. Ваша влада хоче продати землю. У проекті меморандуму з Міжнародним валютним фондом передбачено ринок земель. До речі, мені приємно, що моя колега Юлія Тимошенко змінила свою позицію і зараз виступає проти продажу землі. Бо в 2008 році, коли вона була Прем'єр-міністром, вона підписала меморандум з валютним фондом Міжнародним, який передбачає продаж землі. Дуже добре, що нарешті ми маємо більше спільників в парламенті, які не підтримують ринок земель. Тому що, шановний пане Заболотний і шановні колеги із "компрадорської коаліції", які хочуть продати землю. Врожай минулого року 66 мільйонів зернових показує, що можна збирати рекордні врожаї, не продаючи землю. Одна проблема, що селяни при цих рекордних врожаях бідні. Тому дайте фермерам дешеві кредити, можливість продати свою продукцію, реалізувати, і не знищуйте… І тоді все буде нормально. Ставка на мале фермерство, на сімейні ферми, а не на латифундію, як ви сьогодні робите. Тому що у випадку латифундії прийдуть транснаціональні корпорації, і в нас, крім технічних культур, нічого не буде сіятися. Тому ми закликаємо зняти цей закон. І руки геть від української землі! Будь ласка, пане Григорій. Олег, я хочу сказати, що тут, ще раз хочу вам сказати, що я не за продаж землі. І якщо ви були на парламентських слуханнях, то ви чули, що я казав. Немає умов сьогодні для продажів. Але інше питання, тут жодного слова не сказано в цьому законопроекті, я не знаю, чого ви його… Або ви його не читали, цей законопроект, а якщо читали, то я не знаю, як, по якому ви його зрозуміли. Дякую, колеги. Отже, я ставлю на підтвердження 24 поправку. Комітет її підтримав, і комітет пропонує її підтримати. Хто підтримує 24 поправку, прошу проголосувати. Прошу проголосувати.

зараз 14.00 Я продовжую на 15 хвилин засідання. Але якщо ми будемо йти в такому темпі, ми ще можемо годину його обговорювати. Тому, колеги, я звертаюсь до представника комітету. Можливо, є сенс поступити, як з попереднім законом, – на повторне друге читання?

Після того, як уже стільки статей змінилося і поправки не були враховані, немає змісту його у такому вигляді затверджувати. Тому я прошу проголосувати на повторне друге читання його, відправити у комітет. ще лишилося чотири поправки. І я даю ще по тих поправках: Тимошенко – одна хвилина; Пинзеник – одна хвилина. Будь ласка, Тимошенко включіть мікрофон. Юлія Тимошенко, партія "Батьківщина". Ну по-перше, я хочу спростувати нахабну брехню про те, що коли-небудь партія "Батьківщина" була за продаж сільськогосподарської землі, У нас в усіх програмних засадах, в усіх документах чітко передбачено, що ми проти продажу сільськогосподарської землі не по гарним, не по поганим технологіям або будь-яким іншим законам. Що стосується меморандуму з Міжнародним валютним фондом, я як Прем'єр-міністр наполягала на викупі паїв у селян державою по ринковим цінам. Якщо людина хоче продати пай, я наполягала на тому, що його по ринковій ціні мусить викупити лише держава і тільки держава. Скільки я знаходжусь у політиці і партія "Батьківщина", ми завжди були проти продажу сільськогосподарської землі, тому що це безглуздо

Ми ще не голосували її на підтвердження? Колеги, давайте визначимо вичерпний перелік: 25 поправка на підтвердження, потім Ляшко 35-а, Кулініч… Я знаю, знаю, що твоя. Отже, давайте першу я поставлю 25-у на підтвердження, потім – Ляшко, потім – Кулініч. Добре, спочатку… 25-у на підтвердження. Я правильно зрозумів? Так. Отже, я ставлю на підтвердження 25 поправку. 25 поправку комітет підтримав. І запрошую її підтримати. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, 25 поправка. Комітет просить її підтримати.

За-164 Рішення не прийняте. Я буду поетапно давати слово все-таки, бо в залі багато рук. По 35-й Ляшко, потім – Кулініч, потім…

Тимошенко, партія "Батьківщина". Я прошу поставити 27 поправку народного депутата Кулініча на підтвердження, тому що недопустимо приймати і цю поправку, і цей закон. Я ще раз хочу дуже чітко сказати, що цей закон, він передбачає прихований продаж сільськогосподарської землі. Хочу сказати зараз всім депутатам, що в Україні почалася масштабна пропагандистська хвиля, яка переконує українське суспільство, що продаж сільськогосподарської землі це є благо. Я хочу вам сказати, що всі демократичні, цивілізовані і розвинуті західні країни вже припинили продавати сільськогосподарську землю. Вони викопують останні 10 років сільськогосподарську землю назад в державу. І це стратегії для розумних країн, тому що вони ставлять ставку на дрібне фермерське господарство і створюють мільйони робочих місць, а ми хочемо продати ці наші безцінні… Хочуть продати безцінні українські землі шахраям і мафіозі, монополістам, які просто припинять припинять взагалі думати про селянство і про те, що фермери заробляли на цій землі свої копійки. Це будуть великі монополії, які наші чорноземи знищать за лічені роки. Припиніть це шахрайство! Закон знімайте з розгляду! Шановні колеги, я просто хочу, щоб зараз ви почули логіку. Вже комітет сам пропонує на повторне друге читання. Для чого далі продовжувати ставити на підтвердження всі правки, колеги? Давайте, ми трошки зупинимо, бо це вже починає нагадувати не законодавчий процес. Я зараз надам слово, кому обіцяв. По 28-й – Олег Ляшко. Потім – Кулініч. І потім переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, 28-а. Олег Ляшко. 14:05:01 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Юлія Тимошенко і брехня – це рідні дві сестри. Пані Тимошенко, будучи Прем'єр-міністром, підписує Меморандум з Міжнародним валютним фондом, а сьогодні говорить, що вона не проти продажу землі. Пані Тимошенко, будучи Прем'єр-міністром, підписує Угоду з Путіним про газ в 560 доларів за тисячу кубів, а сьогодні каже, що по 100 доларів газ. Пані Тимошенко, будучи Прем'єр-міністром, заблокувала в парламенті рішення про засудження російської агресії проти Грузії, закликала в 2014 році не захищати Україну, не боронити Крим, щоб не провокувати Путіна, а сьогодні розказує, що вона захищає країну. пропоную припинити брехати людям і займати одну позицію незалежно від того при владі чи в опозиції. Радикальна партія всігда була, є і буде проти продажу землі. Тому що продаж української землі – це пограбунок українського народу.

Я прошу залишатися в залі, а шановних колег народних депутатів я прошу повернутися в обговорення законодавчого процесу і даного закону. Будь ласка, Кулініч, включіть мікрофон. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Я все ж таки просив би поставити цей законопроект в другому читанні і в цілому. І хотів би внести ясність. Тут взагалі не йде мова ні про яку корпоратизацію. Комітет складається з фахівців, він прийняв рішення, всі його підтримали це рішення. Про що йде мова? Для того, щоб створити фермерське господарство, треба взяти в оренду землю. Землю цю бере в оренду фізична особа, а потім ця фізична особа реєструє юридичну особу, це фермерське господарство. І виходить дисбаланс, земля на фізичній особі, а податки, облік, вся робота на юридичній особі. І ми даємо можливість в межах цього фермерського господарства, ще раз повторюю, в межах зробити цю процедуру і переоформити цю землю з фізичної на юридичну особу. Яка корпоратизація? Який тіньовий ринок? Про що ви говорите, колеги? Я прошу підтримати цей законопроект і поставити його в другому читанні, і в цілому, Андрій Володимирович, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Будь ласка, репліка,

велика біда і проблема нашої держави, що дуже мало державних людей, які стоять на позиціях нації, на позиціях народу, на позиціях державності. За хабарі, за свої власні владні повноваження, за якісь уривки грошей з бюджету, на жаль, політики готові торгувати Україною, її стратегічними інтересами, стратегічними інтересами українців, дуже шкода. І саме тому я ще раз хочу наголосити, перед тим, як будь-яким чином просовувати і пропихувати продаж сільськогосподарської землі, спочатку проведіть референдум всенародний, продавати землю сільськогосподарську чи ні. Я переконана, що 99 відсотків людей скажуть "ні". По-друге. Проведіть публічну суспільну дискусію, де виставляться всі "за" і "проти", а не робіть це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Гудзенко, будь ласка, одна хвилина.

такий закон, щоб вчителі і лікарі не мали вищої освіти, це по-перше. По-друге, ми колись нарешті розділимо фермерів. Ми говоримо проти фермерів, які 50 гектарів безкоштовно отримали землі і тепер між сім'єю розділять. А є такі багато сіл, які не мають в принципі люди паю того, розумієте, що ми робимо? Я з колегами говорив, вони не розуміють, хто такий фермер. Є фермер, який має постійне користування і не платить ніяких податків, а є фермери, які реально платять податки. Можливо, спочатку суть цього поясніть людям, які ці фермери. Кому ми будемо надавати ту землю, між своєю сім'єю. Є село Зерна Білоцерківського району,

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, після державної реєстрації фермерського господарства права оренди земельних ділянок це скільки – тисяча, 100 тисяч чи 200 тисяч? Наданих засновником, можуть бути переоформлені на фермерське господарство. Тут немає конкретики, тут немає конкретики про те, що говорите ви, якщо це буде сім'я у вигляді фермерського господарства. Це перше. Друге. А ви сказали, про те, що ви вводите туди ліси, п'ять гектарів, ви сказали про те, що правка Памазанова говорить про те, що ви можете фермерське господарство Ви про це сказали? Тому, колеги, я пропоную цей закон взагалі відхилити. І давайте створимо з асоціацією нормальний закон, який буде надавати можливість розвивати підприємницьке середовище на селі, розвивати малий і дрібний бізнес і давати дорогу сімейному і дрібному фермеру, як про це ми говорили в 2015 році. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу заходити в зал і приготуватися до голосування. Будь ласка, Лабазюк, дуже коротко, 30 секунд, і переходимо до голосування. Там ні слова немає про продаж землі і даже намьока на це. Даний законопроект професійно доопрацьований в комітеті. Всі одноголосно його підтримали. І деякі колеги, які зараз виступають тут і створюють політичне питання навколо цієї теми, швидше за все, що не спілкувалися з фермерами, з одноосібниками. І для чого сьогодні, для того, щоб створити фермерське господарство вища освіта? Простий дядько на селі має бажання створити фермерське господарство і займатися виробництвом для забезпечення своєї родини. Даний законопроект потрібний сьогодні, давайте ми його поставимо таки на голосування і підтримаємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Є потреба заключного слова? Будь ласка, Григорій Михайлович. І колеги, займаємо робочі місця. Будь ласка. 14:12:06 ЗАБОЛОТНИЙ Г.М. Шановні колеги! Хочу вам ще раз сказати про те, що якщо так діяти, фермерів не мають ніякої освіти. На сьогоднішній день в Україні 60 відсотків і навіть більше, це ще далеко не вся статистика. Друге. Ще раз хочу сказати, Олег, хочу до вас звернутися. Немає тут ніякої продажі прихованої землі. Це класний законопроект, який дає право людям, маючи фермерське господарство, хочеш оформляй у юридичну особу, хочеш залишайся, право дається законопроектом, не зобов'язується. Шановні колеги, тому прошу вас подумайте над цим. Ви сьогодні зарізали перший законопроект. Я абсолютно погоджуюсь, що там є багато питань. Тут немає жодних питань, ми вичистили все, що можна було. Від 2015 року цей законопроект уже чотири рази правився. Тому я запрошую вас усіх підтримати законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги… колеги, завершили час. Всім я надавав слово. У мене немає права більше продовжувати засідання сесії. Всі правки, які були пропоновані, я ставив на підтвердження. Зараз ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Отже, колеги, я поставлю в послідовності: спочатку пропозицію комітету, а потім ту, яку комітет запропонував на повторне друге читання. Я прошу визначатись шляхом голосування. Я пройшов усі, я зачитав правки, які були відхилені.

27-у, 30-у, 31-у – на підтвердження, 32-у – на підтвердження, 33-ю – на підтвердження. Отже, хто підтримує дані поправки на підтвердження, я прошу проголосувати. Комітет просить підтримати названі мною поправки. Прошу проголосувати. Це ще не закон, це на підтвердження поправки.

комітет... Увага! Комітет пропонує направити на повторне друге читання, в чому є сенс. Я і ставлю на повторне друге читання. В чому є сенс, в тому, що ви робите зараз? Колеги, я ставлю пропозицію, яку озвучив представник комітету, на повторне друге читання. Давайте приймати рішення і припинимо цей цирк. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію: направити на повторне друге читання проект Закону (номер 2028а) про внесення змін до деяких законодавчих актів України... на повторне друге читання. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо, колеги.

Колеги, я ще раз поставлю повернутися. Будь ласка, зайдіть в зал, хто є. Я поставлю повернутися. Прошу, колеги, я зараз я поставлю повернутись до розгляду. Якщо є голоси, повернемось, якщо ні – законопроект буде відхилений. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду 2028а. Всі на місцях? Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Повернення, і я поставлю на повторне друге. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-206 Немає голосів. Таким чином проект Закону 2028а відхилено. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16:00 прошу всіх в зал для продовження нашої роботи.